Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 4. sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Andreja Kert, Andreja Rajbenšu, Lenart Žavbi, mag. Matej Tonin,

Hvala. Aha, gospa Nataša Sukič, vaš sicer imam napisano, ampak očitno ste tukaj, ja, se opravičujem, se opravičujem. Na sejo sem vabila predsednika Vlade, ministrice in ministre ter generalno sekretarko Vlade k 1. točki predstavnika Državnega sveta k 10. točki dnevnega reda, mag. Duško Godina, direktorico Agencije za energijo k 15. točki dnevnega reda, predstavnika Urada predsednika Republike Slovenije in predstavnika Sodnega sveta k 16. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne, vključno z vami, gospa Sukič, lepo pozdravljam! Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 4. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 11. novembra, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 74. člena Poslovnika. Predlogov za umik posamezne točke z dnevnega reda oziroma predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejela in zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Zdaj prehajamo na odločanje in vas prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Odločamo o dnevnem redu in glasujemo,

Magyar. Mi smo ga vabili prejšnji teden na zaslišanje, saj je določen za pričo pred preiskovalno parlamentarno komisijo. Ker ni dvigoval pošte, čeprav smo videli, da je ta prispela, skratka, ni izkazal dviga pošte, bi ga povabila na naslednje zaslišanje, ki bo 9. 12. v Državnem zboru. Hvala. Hvala lepa. Preden vam bom dala besedo, vam izrekam opomin, gospa Šetinc Pašek, zato ker ste zlorabili postopkovni predlog, ki ni namenjen temu, kar sedaj počnete. Druga stvar, Druga stvar, gospod Magyar, je pa, vsak državni funkcionar, ki ne dviguje pošte, oprostite, bom končala. Temu smo bili že priča, da državni funkcionarji ne dvigujejo pošte državnih institucij, kar je zavržno in sramotno. In kot prvi bi mi morali biti zgled, kako se obnašamo v kakršnihkoli postopkih, v katerih smo, to je moje osebno mnenje – gospod Magyar, vam bom dala takoj besedo ampak zdaj smo tukaj vsi bili priča, da ste vabilo na preiskovalno komisijo prejeli. Zdaj vam pa dajem besedo, izvolite. Kaj pa imate? Postopkovno? Potem pa gospa Godec postopkovno pred vami. Izvolite. Predsedujoča, no, sicer hvala, da ste dali opomin. Jaz mislim, da je to res kršenje Poslovnika oziroma načina dela v Državnem zboru. Kdo dviguje pošto ali ne dviguje pošte, je njegova osebna stvar.

Kolega Janez Magyar je dvignil pošto danes, mislim, da danes. Tako da gospa Šetinc Pašek, ta vaš manever je bil z nekim drugim namenom, ne s tem, da izročite vabilo, ampak da javno ožigosate kolega Magyarja, ki je dvignil pošto in danes povedal, da ima zaslišanje, mislim da 9. 12., če se ne motim. Torej to, kar je bilo zdaj narejeno, zdaj narejeno, kršenje Poslovnika, proceduralnega postopka in tako naprej. Gospa Šetinc Pašek, dajte se umiriti. Peljite preiskovalno komisijo tako, kot je potrebno oziroma tako, kot je zakonsko in poslovniško določeno, ne javno žigosati kolegov poslancev, katerihkoli, ki so dvignili pošto. Jaz mislim, da s tem delate slabo uslugo tudi vaši preiskovalni komisiji, ki je očitno zdaj pa več kot očitno politično motivirana. Jaz bom odgovorila na dve stvari. Prvič, ja, dala sem opomin zaradi tega, ker tudi sama menim, da je to bila zloraba postopkovnega predloga. Glede dvigovanja pošte, sem že povedala. Tretja stvar, bom pač o treh stvareh govorila, ja, ki se pa tiče poslanskih vprašanj, bom pa rekla samo eno. Ni vsako vprašanje, ki ga napiše poslanec, poslansko vprašanje, in to vi, ki ste že nekaj časa v Državnem zboru, zelo dobro veste. Nedvigovanja pošte, je pa praksa, ki vemo, kdo jo je uvedel. In zdaj gremo naprej. Aja, izvolite, gospod Magyar. Imate postopkovno, predvidevam?

Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora.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 V primeru, da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu mora predsednik Vlade, ministrica ali minister v tridesetih dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje, na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru; v tem primeru bom vprašanje uvrstila na naslednjo sejo Državnega zbora. V zvezi s to točko so se danes opravičili: Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,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 dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica brez resorja, pristojna za digitalno preobrazbo, Marjan Šarec, minister za obrambo, dr. Aleksander Jevšek, minister brez resorja, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, od 14. ure dalje,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 Na prva štiri vprašanja bo odgovarjal predsednik Vlade dr. Robert Golob. Poslanska vprašanja mu bodo postavili: kolegica Jelka Godec iz Poslanske skupine SDS, nato kolega Janez Cigler Kralj iz Poslanske skupine Nova Slovenija, potem Žan Mahnič iz Poslanske skupine SDS in nato še dr. Matej Tašner Vatovec iz Poslanske skupine Levica. Gospa Jelka Godec, imate besedo, izvolite. Najlepša hvala. Predsednik Vlade, ministri! Vaše zaveze, ki jih imate zapisane v programu, se jasno opredeljujejo do pregona kriminala, korupcije. Mnenja ste, da korupcija upočasnjuje gospodarsko rast, škodi varovanju okolja, škodi in ovira pravičen dostop do javnih storitev in povzroča dodatne stroške pri javnih sredstvih. Zagotavljate, da boste zagotovili učinkovit pregon korupcije z uporabo strogih odvračilnih kazni za kazniva dejanja, povezana s korupcijo. Zapisano imate tudi, da se boste zavzemali za učinkovit pregon kriminala, ustavili boste razkroj pravne države in okrepili zaupanje v ključne družbene podsisteme, kot so sodstvo, državno tožilstvo, policija, javni mediji in podjetja v državni lasti. Seveda se s tem lahko vsi strinjamo, poistovetimo, celo vam lahko zaploskamo, vprašanje pa je, ali to resno mislite, ali to tudi udejanjate sami kot predsednik Vlade v času vašega vladanja pa tudi v času, ko še niste bili predsednik Vlade. Ampak zdi se – to lahko preberemo iz medijev –, da radi velikokrat kakšno zadevo prikrijete. V začetku letošnjega leta ste se sami zapletali pri pojasnjevanju sumljivih poslov v Bosni in Hercegovini, ko se je vaše ime pojavilo v povezavi s 15 % provizijo za gradnjo elektrarne na Neretvi. Takrat ste dejali, da v tujini niste imeli nikoli odprtega nobenega računa ali podjetja, sicer vas o tem takrat niti nihče ni spraševal. Kasneje ste to tudi zanikali, da nimate nobenega odprtega računa, in ste izjavili, da so vam v nekem zakotnem mestu v Romuniji ukradli identiteto in na vaše ime odprli račun. To naj bi se zgodilo leta 2017, po štirih letih naj bi banka račun sama zaprla, ker je bil nedejaven. Sicer vprašanje, kako nedejaven oziroma ali ni bilo nobenih transakcij izvedenih, konec koncev administrativne stroške je pa le potrebno plačevati. Kasneje se je izkazalo, da gre za Raiffeisen banko v Bukarešti. Banka je tudi povedala, da pri odprtju bančnega računa potrebuje popolno sodelovanje komitenta.

Kako komentirate dejstvo, da je z ukradeno identiteto v članicah EU tako rekoč nemogoče odpreti bančni račun, saj so bančni trg strogo regulirani? Najlepša hvala. Gospod predsednik Vlade, preden boste na tole odgovorili, bom samo prebrala prvi odstavek 240. člena, ki pravi: »Vsak poslanec lahko Vladi ali posameznemu ministru ali generalnemu sekretarju Vlade postavi vprašanje ali poda pobudo za ureditev posameznih zadev oziroma za sprejem določenih ukrepov s področja delovanja Vlade oziroma posameznega ministrstva ali vladne službe.« Torej vemo, na kaj se nanašajo poslanska vprašanja. Če menite, da gre za področje delovanja Vlade oziroma posameznega ministrstva, vas prosim, da na to odgovorite. Če se vprašanje ne nanaša na to, vam na poslansko vprašanje ni potrebno odgovarjati. Izvolite, predsednik Vlade, beseda je vaša. Hvala lepa tudi gospe Godec za odlično izhodišče za razpravo o pravni državi. Po mojem vedenju tukaj zastopamo interese slovenskega naroda in slovenske države. Po mojem vedenju bi morali vsi mi, vključno z vami, delovati zato, da bo pravna država v Sloveniji delovala, ampak očitno vas bolj skrbi moje postopanje kot fizične osebe pri zagotavljanju pravne države v Romuniji, ker sprašujete o tem, ali sem sprožil postopke. Jaz sem pooblastil odvetnike in jaz zaupam pravni državi celo v Romuniji. Zaupam ji pa še toliko bolj v Sloveniji. In to, kar vam želim sporočiti, je, da ja, ta Vlada se je zavezala, da bo vzpostavila učinkovito pravno državo v Sloveniji. Pravno državo, ji nismo bili priča v zadnjih dveh letih. In prvi korak je bil, da smo imenovali državne tožilce, ki so dve leti čakali v predalu. Imenovanje 25 državnih tožilcev bo učinkovito in dejansko pospešilo delovanje pravne države v Sloveniji. Ne samo to, vmes smo spremenili tudi zakonodajo, da so se pooblastila iz policije, kamor ste jih vi v prejšnjem mandatu prenesli, spet prenesli na državno tožilstvo. Ker verjamemo, da je ravno državno tožilstvo tisto, ki mora preganjati vse odklone od pravne države v Sloveniji. Jaz si samo želim, da boste enako skrbno, kot vas skrbi za Romunijo, skrbeli tudi za pravno državo v Sloveniji. In govorili ste o korupciji, in vsi vemo, kje je korupcije največ. V zdravstvu. In vi osebno ste imeli dovolj časa, da bi poskrbeli, da bi to korupcijo izkoreninili, pa vam ni uspelo. Nam bo uspelo. Jaz razen tega, da vam rečem, da nam pri tem pomagajte za korist države z vsemi svojimi močmi in da nam pri tem ne poskušate nahajati, ne morem narediti. Res pa je, da bomo z vami ali brez vas to dosegli. In to je tisto ključno sporočilo, ki bi vam hočem dati – korupciji smo napovedali izgon iz zdravstva

ki bi javno povedal, kakšno je stanje glede vašega bančnega računa v tujini, ne glede na to, ali ste ga odprli kot fizična oseba ali kot funkcionar oziroma predsednik Vlade. Kako vam naj državljani zaupajo, če ne poveste, kako poteka postopek? Ali vsaj lahko poveste, ali ste prijavili policiji? Pravite, naj bomo mi prvi med tistimi, ki začnemo. Jaz vam lahko povem, da sem prijavila spletno prevaro policiji, pa nisem vedela, kdo je bil, in to se je zgodilo v neki drugi evropski državi, ampak sem prijavila. Šla sem na policijo, sem rekla: »Poglejte, očitno ukradena identiteta ali ne vem, kaj se je zgodilo, gre za spletno prevaro.« In sem šla na policijo. Nisem potrebovala odvetnikov, pa sem funkcionar. Na banki so mi svetovali, naj prijavim policiji kaznivo dejanje zoper neznano osebo. Vi se izgovarjate na odvetnike, na to, da ste bili fizična oseba. Spomnimo se nekega daljnega leta 2013, 2012, ko so predsednika Vlade takrat iz KPK spraševali po računih za elektriko, ko je bil predsednik Vlade. Pa je jasno povedal, razkril. Vi ne poveste niti tega, ali ste prijavili policiji. Samo to sem vas spraševala, ne o korupciji v zdravstvu, ker je bilo marsikaj doseženo. Samo vi ne veste, koliko postopkov je na sodišču. Poglejte si! Tako da nisem vas spraševala o tem, spraševala sem jasno in glasno in želim odgovor: Ali ste krajo identitete prijavili policiji v Sloveniji, Romuniji ali katerikoli evropski državi, glede na to, da je to kaznivo dejanje in da so vam s tem očitno povzročili škodo? Vi ste predsednik Vlade, ki morate državljanom jasno in glasno povedati, kaj se je zgodilo. Mislim, da je prav in da začnete tudi vi pri sebi. Torej še enkrat. Moje vprašanje se ponavlja: Ali ste prijavili krajo identitete policiji v katerikoli evropski državi?

O tem je bilo toliko govora o predvolilni kampanji, ampak nekako se nočete sprijazniti, da je volitev konec. Nič za to, nič za to, bom pojasnil še enkrat. S Fursa sem bil obveščen, ko sem sam zaprosil za podatek o računih, da imam nek račun v Ukrajini na moje ime. Ko sem se pozanimal, kaj je v tej Romuniji, so mi povedali iz banke, da je račun neaktiven in da so ga sami zaprli. Kljub temu sem predal zadevo odvetnikom, da naj jo razčistijo do konca. Vse ostalo glede postopkov je – to bi morali vi vedeti – karkoli bom o postopkih tukaj govoril, bom kompromitiral ravno tisto, k čemer me napeljujete, preiskavo. In zato o tem ne bom govoril. Še enkrat, gre za zadevo v Romuniji, ki se ne tiče ne tega mandata niti ne Slovenije. In žal se ne morem strinjati ne samo jaz, žal se večina Slovenk in Slovencev ne more strinjati z vašo oceno, da je korupcije premalo v Sloveniji, še posebej v zdravstvu, in da pravna država v Sloveniji deluje ali pa, da je bil s strani prejšnje Vlade v prejšnjih dveh letih narejen kakršenkoli korak za to, da bi se pravna država ojačala. Ravno obratno, ni se imenovala tožilcev, in sicer namenoma zato, da bi jo šibili. Ošibilo se je vlogo Nacionalnega preiskovalnega urada in transparentnost se je radikalno zmanjšala, še posebej v zdravstvu. Tisto, kar imamo mi v koalicijski pogodbi, se tiče tega, kako bomo izboljšali delovanje države, pravne države v Sloveniji. Vsi ostali, ki ne morete prenesti poraza 24. aprila, se pa lahko ukvarjate s tem, kaj bi bilo, če bi se če bi se zgodilo pred tem še kaj drugega. Ampak 24. april je za nami že šest mesecev. Danes živimo v drugačni državi. In jaz vem, da se, ne glede na to, da se mogoče kdo na desni strani počuti, ljudje počutijo bistveno boljše. In mi smo tukaj zato, ne da se bo kdo od nas počutil dobro, ampak, da se bodo ljudje, ki so nam zaupali mandate, celo vam, počutili boljše in verjeli v boljšo prihodnost. Gospa Godec, imate vi postopkovni predlog? Izvolite, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Ja, imam postopkovni predlog. Torej, da se o vprašanju delovanja predsednika Vlade na področju integritete predsednika Vlade opravi na naslednji seji. Predsednik Vlade je mojster besed. Ob tem, da sem rekla, da je bilo veliko narejeno na področju preprečevanja korupcije v zdravstvu, pravi, da sem rekla, da je bilo premalo korupcije v zdravstvu, da ni bilo nič narejenega glede preprečevanja korupcije v zdravstvu. Naj vas spomnim, da je prejšnja vlada ustanovila urad za referenčne cene, ki ste ga najprej ukinili in dali vse zadeve, kar se tiče nabave v zdravstvu, na Urad za investicije in kakovost na Ministrstvu zdravje, ki ga vodi bivši minister Šabeder. Ampak vrnimo se k mojemu poslanskemu vprašanju. vprašanju. Predsednica, jaz mislim, še enkrat, da je predsednik Vlade tisti, ki mora biti prvi zgled svojim ministrom, strokovnim sodelavcem in državi. Res, da ne bomo nič bolje živeli, če predsednik pove, ali je podal naznanitev ali ni podal naznanitve kraje identitete, bo pa verjetno še kakšna anketa pokazala večje zaupanje v vlado. Mi je prav zanimivo, da na takšna poslanska vprašanja, in to je poslansko vprašanje, ker ga naslavlja poslanka, ne želite odgovoriti, na preprosto vprašanje, ali ste policiji prijavili naznanitev suma kaznivega dejanja kraje identitete. Enostavno vprašanje. Danes smo slišali, da ste imeli račun v Ukrajini, mogoče ste se zmotili, mogoče ne, mogoče se vam je zareklo, mogoče bomo odkrili še kak drug račun kje, ampak predvsem mislim, predsednica Državnega zbora, jaz mislim, da se na naslednji seji lahko opravi oziroma naj se opravi razprava ne le konec koncev o tem, ali je predsednik Vlade sprožil določene postopke v zvezi s krajo njegove identitete, ampak se lahko sproži tudi vprašanje, ali se je izločil na seji Vlade, ko se je obravnaval zakon o poroštvu za družbe HSE, GEN-I, GEN in Tudi to je en pokazatelj za boj proti korupciji. Mislim, da tega odgovora kolegica poslanka Irgl, ki ga je postavila, tudi ni dobila. Torej se lahko opravi širša razprava, ne le o tem, ali je bila predsedniku Vlade res ukradena identiteta v tujini ali ne in ali je prijavil to organom pregona. Hvala. Hvala lepa. Ponovno. Ni vsako vprašanje, ki ga postavi poslanka ali poslanec, poslansko vprašanje. Poslansko vprašanje mora izpolnjevati določene kriterije iz Poslovnika. Druga stvar, če se sprašujete o integriteti, mi imamo poseben organ za integriteto, in to je Komisija za preprečevanje korupcije. da bo, da bo jasno, da imamo različne postopke za različne stvari. O predlogu gospe Jelke Godec, torej o vašem postopkovnem predlogu, bo Državni zbor odločil v sredo, 23. novembra, v okviru glasovanj. Gremo naprej s poslanskimi vprašanji. Gospod Janez Cigler Kralj je naslednji, ki bo postavil vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. **JANEZ CIGLER KRALJ (PS NSi):** Najlepša hvala, spoštovana gospa predsednica. Predsednik Vlade, ministri, kolegice in kolegi! Slovenski zdravstveni sistem potrebuje urgenco. Izbris skoraj 6 tisoč veljavnih napotnic pacientov je nedopustno dejanje. Mislim, da se vsi strinjamo, da do tega ne bi smelo priti. Mnogi od teh pacientov so v vrsti na obravnavo pri specialistu, na poseg ali pregled čakali že nad dopustno dobo. Sedaj so bile njihove napotnice preprosto izbrisane, torej se verjetno vračajo na konec čakalne vrste. Večina jih tega niti ne ve. To je še ena izmed katastrof v zvezi s to napako. Ali se odgovorni zavedate, da odločate o življenju in smrti nekaterih od teh ljudi? Se zavedate, da ste odgovorni za to, da nekateri med temi novimi izbrisanimi, v narekovajih, pacienti ne bodo prišli pravočasno na vrsto. To za njih lahko pomeni kasnejše zdravljenje, slabšanje njihove bolezni, morda celo smrt, recimo pri neodkritem raku, neopravljenem posegu na srcu. Ali se tega zavedate? Ob novici, da je bilo v začetku novembra ob izbrisu neizkoriščenih napotnic neupravičeno izbrisanih tudi skoraj 6 tisoč veljavnih napotnic, se je ponovno pokazalo, da težava našega zdravstvenega sistema ni v denarju, bolj v njegovi organizaciji. Pokazalo pa se je tudi, da v ospredju ni bolnik, kot bi moral biti, ampak sistem. In to se je pokazalo tudi na nujni seji Odbora za zdravstvo prejšnji teden, ko v zvezi z izbrisanimi napotnicami nismo izvedeli, kdo bo prevzel odgovornost za izbris. Kriv naj bi bil sistem in ta bo še naprej deloval neustrezno, če se bo seveda še vedno odgovornost prelagala zgolj z enega akterja v zdravstvenem sistemu na drugega, brez jasne linije odgovornosti v že tako kompleksnem sistemu čakalnih dob, ki jih marsikdo ne razume, napak ne bo mogoče učinkovito odpraviti. To potrjuje tudi dejstvo, da 6 tisoč ni končna številka. Vsak dan, spoštovani predsednik Vlade, se jih izbriše dodatnih 50. Do konca leta lahko s hitrim izračunom dobimo strašljivo številko še novih 2 tisoč izbrisanih čakajočih na posege v zdravstvenem sistemu. Zato me zanima: Kaj nameravate storiti, spoštovani predsednik Vlade, da ljudem v tej negotovosti povrnete zaupanje v zdravstveni sistem v njegovo središče postavite bolnika, obenem pa tem konkretnim izbrisanim bolnikom, čakajočim, povrnete njihovo mesto v čakalni dobi? Hvala že vnaprej za odgovor.

brez kančka cinizma. Resno mislim. Gre za tako pomembno temo, da je prav, da jo naslovimo in da ljudje poznajo odgovor. Brez da bi imel namen relativizirati, vsak mesec je izdanih 400 tisoč napotnic. 400 tisoč vsak mesec. Zakaj je to pomembno? Pomembno je, ker se bodo pri tako velikem obsegu naročil vedno in povsod še dogajale napake. Pa ne opravičujem nikogar, ampak napake so sestavni del življenja.

kako se obnašamo, ko nekdo iz kateregakoli razloga ne pride na naročen termin. Tega sistema si ni izmislila ta vlada, ta sistem je vzpostavljen že dlje časa. In zaradi tega sistema, ki smo ga zdaj začeli spreminjati, je prišlo tudi do te napake. Ne govorimo o tem, da so bili ti pacienti izbrisani. Zakaj ne? Zato, ker pacienti so znani. In vsi posegi, ki so bili preklicani, gre za preklic naročenih posegov oziroma mesta v čakalnih vrstah. Vsi pacienti so po mojih informacijah v tem času že bili, vseh 6 tisoč priklicanih in postavljenih nazaj na isto mesto. Verjamem, da so celo bližje posegu, kot so bili prej, ker se je vzporedno s tem dogodilo še nekaj, in to je to, da so se čakalne vrste skrajšale, ker so bili izbrisani tudi tisti iz čakalnih vrst, ki so bili tam po nepotrebnem. Ja, bila je napaka, ampak z nje smo se nekaj naučili in smo jo popravili. In hitrost poprave napake je ključna. In če bomo imeli vedno enak pristop, da bomo vedno, ko pride do napake, jo takoj začeli reševati, v tem primeru smo jo, potem verjamem, da bodo na koncu ravno pacienti zaradi hitrega odziva na boljšem, kot bi bili, če ne bi šli v brisanje celotnih nepotrebnih čakalnih vrst, vključno s temi 6 tisoč. Izbrisalo se je bistveno več. Izbrisalo se je 26 tisoč vnosov, torej jih je vsaj 20 tisoč bilo upravičeno izbrisanih. In bo zato vsi na boljšem. Še enkrat pa poudarjam, ker zagotovo gre za ljudi, ki so zaradi tega v stiski, bili so priklicani s strani zdravstvenih zavodov, kamor so bili naročeni oziroma kjer imajo zdravnika, in dobili so novo mesto v čakalnih vrstah. Verjamem, da je čakalna vrsta za njih danes krajša, kot je bila pred to napako.

O informatizaciji zdravstvenega sistema bo tukaj še govora. Predvidoma v januarju ali februarju bomo prišli s posebnim zakonom samo o informatizaciji zdravstva zaradi tega, ker vemo, kako pomembno je imeti prave podatke,

Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, spoštovani predsednik Vlade, za odgovor na ta prvi del vprašanja. Po mojih podatkih sicer niso še vsi priklicani, ampak so se izvajalci lotili klicati vse te izbrisane. Tu se, vsaj po naših informacijah, pojavljajo številne nove težave. Zdravstveni izvajalci so morali za to, da nekdo bdi nad temi napakami, da kontaktira izbrisane in preveri pri njih, ali so sami odpovedali termin ali so bili po napaki izbrisani, torej to preveriti in potem hitro organizirati, v primeru, da se je sam odjavil, dobiti nekoga nadomestnega, ki pride na ta termin, ali pa organizirati, da se ta vrne nazaj. Torej prvo vprašanje v tem naslednjem sklopu je: Kdo bo prevzel oziroma povrnil strošek za enega ali več zaposlenih, ki se pri izvajalcih zdravstvenih storitev zdaj s tem ukvarjajo? Zdravstveni zavodi so morali zdaj morda enega, dva, tri ljudi ljudi dati samo na ta projekt. In drugič, tam, kjer še ne uspejo vsega tega narediti, se lahko zgodi, da je nekdo izbrisan. On tega ne ve, pride na naročeni termin, recimo, da se pripelje s Koroške ali pa iz Lendave, tam izve, da napotnica ni krita, seveda izbruha jezo na tistega nič krivega zaposlenega tam, ki mu je to povedal, hkrati pa mu pravzaprav uide mesto v čakalni vrsti. Kako se bo v teh primerih ukrepalo? Kaj pa če prideta dva? pa če prideta dva? Zdravstveni izvajalec ne ve, da nekdo ni sam odpovedal, ker pa ne želijo, da ekipe ostanejo neizkoriščene, so hitro organizirali, dobili drugega in potem prideta dva na isti termin Kdo bo obravnavan? Tisti, ki je bil izbrisan, pa zdaj nima veljavne napotnice, ali tisti, ki je prišel z veljavno, ker so se hitro reorganizirali?

Vlade):** Razumem vprašanja. Najprej bi rad povedal, da se po mojih informacijah tak hipotetični primer še ni zgodil. To ne pomeni, da se dejansko ni, ampak po naših informacijah se ni zgodilo, da bi bil v tem vmesnem obdobju kdorkoli prikrajšan na način, da bi dejansko imel termin, nanj prišel in bil tam zavrnjen. To se mi zdi najbolj pomembno. Če to drži, bomo preverili ponovno, lahko vam samo obljubim, da bomo ponovno preverili, ampak po naših informacijah naj ne bi bilo tako. Po drugi strani imajo vsi zdravstveni zavodi jasne usmeritve, da se ti, ki so bili prikrajšani za svoj termin, prednostno obravnavajo v primerjavi z ostalimi, kar je popolnoma logično. Ampak to je prepuščeno na operativnem nivoju zdravstvenim zavodom, drugače niti ne more biti. Ne moremo se na Vladi ukvarjati z organizacijo logistike obveščanja, lahko pa bdimo nad tem, da ne bi prišlo do odklonov v smislu, če bi se pojavili taki primeri, kjer bi bili pacienti neustrezno obravnavani. V tem primeru bomo seveda lahko ukrepali. Če imate kakšno tako informacijo, se priporočamo, dajte nam jo posredovati, zato da bomo lahko čim bolj uspešno, čim hitreje reagirali do zdravstvenega zavoda. In čisto na koncu, sistem, po katerem se brišejo vse napotnice za naprej, pri nekomu, ki se ne pojavi na naročenem terminu, je sistem, ki ga moramo na nek način prilagoditi. Ta sistem je v veljavi dlje časa in zaradi tega se dohajajo ti redni izbrisi napotnic, tam do 50 na mesec, ker je sistem v veljavi in izhaja iz Zakona o varstvu pravic pacientov ali nekaj podobnega. To ni sistem, ki bi bil vzpostavljen zaradi varčevanja, ne zaradi česarkoli drugega, ampak je zakonsko pogojen in je dolgoletna praksa v zdravstvenih zavodih. Jaz sem prepričan, da bomo tudi ta sistem, potem, ko bo informatizacija zdravstvenega sistema izpeljana, pa mogoče bo trajalo šest mesecev, mogoče bo trajalo leto dni ali celo še dlje, ampak moramo pa v to zagristi, da bo tudi ta sistem spremenjen

Hvala lepa, predsednica. Spoštovani predsednik Vlade, hvala za te odgovore. Nisem sicer dobil čisto vseh, recimo o povrnitvi stroškov zdravstvenim zavodom za tiste, ki se ukvarjajo s temi izbrisanimi. Še enkrat, slovenski zdravstveni sistem je prišel na urgenco. Resnično upam, danes nisem čisto pomirjen z odgovori, zadovoljen sicer z odgovori predsednika Vlade, ampak ne popolnoma miren, dokler ne dobimo vsi skupaj zagotovila, da so res vsi, katerih obravnava lahko pomeni tudi črto, tanko črto med življenjem in smrtjo, da so vsi doklicani in uvrščeni nazaj v čakalne sezname ali pa celo morda obravnavani hitreje, kot bi bili sicer, kot ste rekli, gospod predsednik Vlade. Verjamem, da vas bomo tukaj v Državnem zboru držali za besedo skupaj z ministrom za zdravje. Ker pa je vseeno to vprašanje res izjemno relevantno, kot ste sami poudarili, in ker je še veliko neodgovorjenih vprašanj, kako je mogoče, da se Ministrstvo za zdravje loti urejanja evidenc zdravstvenih napotnic in brisanja napotnic iz sistema, brez da bi imeli nek back-up sistem ali pa varnostno kopijo evidenc; kako je lahko prišlo do tega, da se je minister tako pozno opravičil prejšnji teden na seji in še in še. Ker gre za izjemno občutljivo področje, ker gre za stiske ljudi, več kot 4 milijone, če imam prave informacije, je čakajočih v sistemu, v tem sistemu elektronskih napotnic, in ne bi bilo prav, da se tresejo ali pa tresemo, saj je verjetno marsikdo med nami tudi v tej čakalni vrsti, ali smo bili izbrisani ali nismo bili, ali bomo obravnavani ali ne bomo. Ravno zaradi vsega tega, spoštovana gospa predsednica, predlagam v skladu s Poslovnikom, da Državni zbor o odgovoru predsednika Vlade na moje poslansko vprašanje opravi razpravo na naslednji seji. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, to je 23. novembra, v okviru glasovanj. Naslednji, ki zastavlja vprašanje, je kolega Žan Mahnič. Imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade, izvolite. Hvala za besedo. Kolegice in kolegi, predsednik Vlade! Prejšnji teden smo v parlamentu obravnavali nezaupnico oziroma bolje rečeno interpelacijo zoper notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Vendar pa lahko ugotovim, da je gospe ministrici enkrat že bila uspešno izrečena nezaupnica, in to z vaše strani, tej nezaupnici pa se reče Uredba o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije. V 2. členu prav: »Varovanje predsednika Vlade Republike Slovenije in njegovih družinskih članov se izvaja v okviru Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije.« Za tiste, ki ne veste, prej je to leta in leta, do tega premierja počela policija oziroma Center za varovanje in zaščito. »Zaradi varovanja iz prejšnjega člena se s Policije na Generalni sekretariat Vlade premesti potrebno število policistk oziroma policistov. Policija in Generalni sekretariat Vlade skleneta pisni sporazum, s katerim se opredelijo vsaj potrebno število policistk oziroma policistov, medsebojno obveščanje in uporabo opreme, potrebne za učinkovito izvajanje policijskih pooblastil pri opravljanju varovanja. Zaradi sodelovanja pri varovanju iz prejšnjega člena lahko Generalni sekretariat Vlade sklepa,« in to je zanimivo, »pisne sporazume tudi z drugimi organi in organizacijami, s katerimi se uredi način in obseg tega sodelovanja.« In v povezavi s tem varovanjem predsednika Vlade, ki je sedaj neodvisno urejeno na nek način s tripartitno pogodbo, se pojavlja zanimivo ime, javnosti znano predvsem iz različnih afer, in to je Miloš Njegoslav Milović. Leta 2015 je Specializirano državno tožilstvo vložilo obtožnice zaradi potencialno fiktivnega posla hčerinskega podjetja Slovenskih železnic Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, se pravi Leon Kostiov, Nihad Bešić in pa Miloš Njegoslav Milović. Prva dva sta bila pravnomočno obsojena, proti drugemu še poteka postopek. Zanimivo pa je, da je dejal, s s prstom je pokazal na svoje nekdanje delodajalce v odvetniški družbi Čeferin, ki so vplivali na posameznike, kot so tožilec Boštjan Jeglič, šefica Petrola Nada Drobne Popović. Milović med drugim tudi trdi, da je denar iz fiktivnega posla šel v gotovini neposredno v roke Aleksandra Čeferina. Gospod predsednik Vlade, v zvezi s tem me zanima: Zakaj ste sprejeli takšno uredbo varovanja predsednika Vlade Republike Slovenije? Ali izraža ta uredba nezaupanje v slovensko policijo? Ali poznate Miloša Milovića? Če da, kakšen je vaš odnos z njim? Ali držijo informacije, da je on tisti, ki je neuradno zadolžen za vaše varovanje? In pa še zadnje vprašanje, gospod predsednik Vlade: Ali se v času vaše vlade leta 2022 v Republiki Sloveniji vzpostavlja paraobveščevalna služba?

Enako kot se je pokazalo pri glasovanju o nezaupnici, v tem primeru ministrici Tatjani Bobnar, se tudi danes kaže, vam je resnica priročna samo takrat, ko jo lahko izkrivite in uporabite za druge namene. In rezultat bo enak, kot je bil na glasovanju o nezaupnici. Seveda ima ministrica moje zaupanje. Mogoče nima vašega. In to zaupanje, ne samo moje, ampak koalicije, je bilo tudi demonstrirano prejšnji teden na glasovanju. Ne vem, niti vsi iz vaše stranke niso podprli te interpelacije, tako da je očitno situacija tudi marsikomu od vas jasna. Kar se pa tiče ustanavljanja oziroma prenosa službe za varovanje iz Policije na Generalni sekretariat Vlade, vas bom popravil. Natančno tak oziroma skoraj tak sistem, da je generalni sekretariat bil tisti, ki je skrbel za varovanje funkcionarjev na Vladi, predsednika Vlade je bil v času pokojnega dr. Janeza Drnovška. Ne izmišljamo si novih sistemov, vzpostavljamo pa sistem, ki je nekoč deloval. Zaradi tega, ker smo vzpostavili sistem, ki je že deloval v preteklosti in to dokazano učinkovito, v katerem opravljajo vse naloge in vse funkcije in vse zadolžitve izključno izurjene policistke in policisti, to jasno pove, da so lahko vaše insinuacije o vlogi nekih paraenot samo insinuacije. Policistke in policisti so premeščeni v generalni sekretariat, kjer opravljajo naloge, določene z zakonom in uredbo. Ta uredba je bila potrjena na Vladi, ker nobene uredbe ne more sprejeti predsednik Vlade, kar je tam, celo vam bi moralo biti to jasno, in glede te uredbe ni bilo nobenega soglasja pri sprejemu. Tako da, prenos iz Policije na generalni sekretariat Vlade je nekaj popolnoma normalnega in stvar interne organizacije delovanja Vlade. V ničemer se ni spremenilo ne število varnostnic in varnostnikov, niti se niso v ničemer spremenile njihove naloge.

Kolega Žan Mahnič, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev predloga. Izvolite. **ŽAN MAHNIČ (PS SDS):** Najprej pojasnilo, kar se tiče očitka, da niti vseh poslancev SDS ni bilo na interpelaciji. Nekateri so bili službeno odsotni, drugi pa niso prišli zaradi lokalne volilne kampanje, glede na to, da je koalicija itak rekla, da ministrico trdno podpira. Gospod predsednik Vlade, jaz pač ne maram govoriti ravno na pamet in raje koga kaj vprašam. Verjemite mi, da poznam kar nekaj ljudi, nenazadnje sem z nekaterimi sodeloval zadnji dve leti, fantje, nekateri so tudi razočarani zdaj po tej novi uredbi, so mi povedali sledeče. Vse kadrovske poteze glede varovanja predsednika Vlade vodi Miloš Milović. Nekaj ljudi pred penzijo si je dobro postlalo in delajo po svoje. Zaposleni so v Generalnem sekretariatu Vlade, vendar je v skladu z dogovorom Policija dolžna zagotavljati materialno-tehnična sredstva. Policistom so obljubljali 45. plačni razred, nekaterim inšpektorjem celo 50. Šef, Šef, ki je bil postavljen s strani CVZ, je bil zamenjan z nekom iz specialne enote. Obljubljene so bile neomejene nadure, vendar se tukaj že zapleta. In pa, kar je zanimivo, ministrica in Boštjan Lindav naj bi temu nasprotovala, vendar od tega ni potem bilo kaj dosti. Sistem, ki je bil, ja, res je bil že pod dr. Drnovškom, vendar se je potem zadeva spremenila, 20 let je funkcionirala pod predsedniki vlad iz različnih strank. Zanimivo je, da ste zdaj vi to dali nazaj. Vendar, gospod predsednik Vlade, niste mi odgovorili: Ali poznate Miloša Njegoslava Milovića? Kakšen je vaš odnos z njim? Ali lahko zanikate navedbe, navedbe, da je on tisti, ki ureja vaše varovanje, in da je on tisti, ki vašim varnostnikom naroča še kakšno popoldansko obrt, ki bi jo lahko sicer po vaših pričakovanjih opravila Sova, vendar Sova tega ne počne?

na nobeni funkciji, ni imenovan, še manj zaposlen, za moje varovanje ne skrbi. Za moje varovanje skrbi služba, ki je za to pooblaščena in je zaposlena na Generalnem sekretariatu Vlade. Še enkrat, gospod Milović ni zaposlen niti ne skrbi. Kar se tiče dela, ki se mu reče, zakaj spreminjamo sistem, ki naj bi deloval 20 let. Zakaj vas to sploh skrbi? Ali vas mogoče skrbi to, da ste uspeli ta sistem toliko prilagoditi svojim političnim potrebam, da vas zdaj moti, da ga spreminjamo?

Seveda je prav, da ste dobro varovani, gospod predsednik, da vas, verjamem, nihče ne more poriniti po stopnicah tako, kot so kolega Grimsa. Hvala bogu, da je tako. Samo preprosto zadevo sem vprašal, ali poznate gospoda Milovića in kakšen je vaš odnos z njim. Na to predsednik Vlade ni odgovoril, rekel je samo, da on ni zadolžen za varovanje. Iz tega odgovora jaz ne morem razbrati, verjamem, da tudi vi ne, ali ga pozna ali ga ne pozna oziroma kakšen je njegov odnos z njim. In glede na vse navedbe predlagam, da se opravi razprava, ali se služba, ki je 20 let več ali manj z istimi ljudmi pod različnimi predsedniki vlad, ne glede na politično stranko, delovala v skladu z zakonom, sedaj zlorablja za neke paraobveščevalne in parapolitične formacije, ki jim leta 2022 v Sloveniji ni mesta. Jaz verjamem, da si je predsednik Vlade slovenske obveščevalne službe, predvsem Sovo, predstavljal drugače in da je bilo razočaranje, ko je ugotovil, kaj ta služba, prvič, sme, drugič, sploh zmore, in da verjetno predsednika Vlade, glede na to, da ne želi odgovoriti glede Milovića, ker bi lahko rekel, ne poznam ga in nič nimam z njim, pa tega ni rekel. pa tega ni rekel. Ampak skrbi nas, gospod predsednik Vlade, če dejansko imate nekoga, ki nima nobene formalne funkcije, pa vendar skrbi za to, kaj bo ta služba počela, če želite, tudi v prostem času. Verjemite mi, da so že bili takšni poskusi v dveh vladah nazaj. Take poskuse smo ustavili in je takrat potem tudi vlada Marjana Šarca razpadla. Zdaj lahko govorite o nekih insinuacijah, ampak tudi, ko je prišlo ven, kako naj bi se neka svetlolasa gospa zaposlila na Sovi, so govorili, da so to insinuacije, pa smo ugotovili, da je bila po naročilih predsednika Vlade dejansko tam zaposlena in vse stvari, ki so potem sledile. Tako da jaz predlagam, da se opravi razprava o tem, ali predsednik Vlade z enim gospodom, ki je v določenih sodnih postopkih in govori, kako je gotovina hodila direktno k Aleksandru Čeferinu, ali ima ta gospod večjo vlogo, kot bi jo moral imeti, in kaj je v resnici v ozadju tega, da predsednik Vlade umakne svojo službo za varovanje stran od policije. Verjetno ne želi, da policija ve, kje se on giblje, kaj on počne, in jo da na Generalni sekretariat Vlade. Tako da predlagam, da o tem opravimo razpravo. Hvala lepa. O vašem predlogu bomo odločili v sredo, 23. novembra, v okviru glasovanj. Zdaj pa gremo naprej s poslanskimi vprašanji. Naslednji, ki ga bo zastavil je dr. Matej Tašner Vatovec, ki bo zastavil vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Hvala predsednica. Bom postavil vprašanje, ki je malo bolj konkretno. Spoštovani predsednik Vlade, stranke vladajoče koalicije smo v koalicijski dogovor, ki je nek nabor načrtov, ki bo postavil temelj za bodočo novo družbeno pogodbo, kot ste jo tudi sami poimenovali, kot ena izmed prioritet postavili tudi reševanje stanovanjske krize in vzpostavitev stanovanjske politike. Kar lahko ugotovimo in zaradi česar je tudi ta zapis v koalicijski pogodbi, je to, da je država trideset let praktično zanemarjala stanovanjsko politiko in da imamo zelo konkretne učinke zaradi tega zanemarjanja. Ti učinki so to, da cene stanovanj letijo v nebo. Čisto konkretno, v večjih mestnih občinah, sploh tam, kjer imamo tudi prisotnost univerz, so cene za rabljena stanovanja že drvijo okoli 4 tisoč evrov na kvadratni meter. Podobno je tudi z najemninami, te so praktično nedostopne za kogarkoli, konkretno za Ljubljano lahko vzdržno najame stanovanje manj kot 10 % prebivalk in prebivalcev tega mesta. Eden od teh učinkov je tudi ta, da je gradnja stanovanj nestabilna in da v bistvu na tak način tudi neprimerna in nezadostna. Tisto, kar je lahko ugotovitev iz tega stanja, ki ga lahko danes opazujemo, je ta, da je pomanjkanje državne podpore s stanovanjsko politiko in popolna prepustitev stanovanjskega vprašanja trgu privedlo do tega, da v bistvu nimamo več nobenega nadzora nad to situacijo. Kljub temu so tako republiški kot ostali stanovanjski skladi, občinski stanovanjski skladi, uspeli z bolj kot ne lastno iznajdljivostjo in lastnimi finančnimi viri, z relativno majhnim vložkom s strani države so uspeli zgraditi nekaj stanovanj v zadnjih letih in na tak način naslovili to stisko. Je pa res, da je takšen način delovanja nevzdržen in da dolgoročno ne bo mogel prispevati k temu, da to vprašanje razrešimo. Tisto, kar je ključno, je to, da se odločimo. Imamo številna priporočila mednarodnih organizacij, strokovnih združenj, predvsem pa tudi izkušenj v tujini, ki postavljajo modele, ki lahko trajnostno in tudi dolgoročno to vprašanje razrešijo. Dosežek na koncu je ta, da na koncu je ta, da zagotovimo ljudem streho nad glavo, primer je recimo Dunaj. Moje vprašanje je zelo kratko in enostavno: Kako bomo skupaj kot koalicija zagotovili varna, dostopna stanovanja in stabilno, predvidljivo gradnjo javnih stanovanj?

situacija na trgu, se pravi trg stanovanj in situacija na tem trgu nedopustna. Zagotovo pa je to nekaj, kar je ne samo nedopustno, ampak nekaj, česar si ne more privoščiti velika večina Slovenk in Slovencev. In ja, ne samo zaradi koalicijske pogodbe, ampak tudi sicer je naša dolžnost, da na to posežemo. Res je, da smo na vladi že skoraj šest mesecev, na srečo imamo ravno zdaj v nedeljo, ker imamo v nedeljo referendum, na katerem bomo končno lahko odblokirali tudi reševanje stanovanjske politike bomo lahko stanovanjski trg rešili blokade SDS. Tako da hvala za to vprašanje in bom izkoristil to priložnost. Pridite vsi na referendum in čim več naj vas bo. Glasujte trikrat »ZA« tudi zato, da bomo lahko začeli od ponedeljka učinkovito naslavljati stanovanjsko politiko, ker je to razlog zakaj reorganiziramo vlado. Da bomo imeli ministrstvo, katerega eden glavnih ciljev bo ravno to, kako reformirati stanovanjski trg, kako povečati in zagotoviti 20 tisoč novih gradenj in kako zmanjšati najemnine. Danes se žal oblikovanje tega ministrstva pod krinko racionalizacije dela vlade zaustavlja z nesmiselnimi referendumi, ki jih nismo videli še nikoli v zgodovini, razen tokrat, ker nekateri ne znajo prenesti poraza in zato trpijo tisti, ki čakajo na stanovanja. Verjamem, da bo v nedeljo tega konec in verjamem, da bodo ljudje končno sprevideli, kaj je treba narediti. Dati priložnost tistim, ki želijo spremembe, in jih tudi uvesti. Kar se tiče konkretnih korakov, prva – in glede tega mislim, da ni nobenih odstopanj ali pa nesoglasij – je odločitev, da bomo vsa zemljišča, tudi ta, ki jih ima DUTB in so na razpolago za gradnjo, namenili gradnji. Jaz verjamem, da lahko samo s tem, ko bomo bistveno povečali gradnjo kot tako, iz sedanjih projektov, ki so tisoč, plus tisoč, dva tisoč jih je sedaj v teku in so večinoma prepuščeni res iznajdljivosti oziroma celo tujim virom financiranja, da bomo najprej podvojili število projektov tudi preko zemljišč DUTB, in to ne glede na to, kam so preneseni. Mogoče bodo nekatera zemljišča s SDH celo prenesena na stanovanjske sklade, nekatera bodo šla mogoče v drug sistem. Verjamem pa, da bomo morali sprejeti eno pomembno odločitev, in to je, da bomo imeli ciljno grajena, ampak res ciljno grajena stanovanja. Mogoče smo v preteklosti preveč poudarka dajali na klasična socialna neprofitna stanovanja in nismo našli nekih, jaz jih bom imenoval ciljnih stanovanj, pa če gre za mlade družine ali za oskrbovana stanovanja, mešane soseske ali pa stanovanja za perspektivne kadre. Moramo najti način, kako bomo stanovanjsko politiko vklopili v razvojno politiko države in ne da jo ohranjamo kot samo socialno kategorijo. Ta del nas še čaka. Verjamem, da bomo od naslednjega tedna naprej začeli na tem zelo intenzivno delati. Verjamem, da bo tudi novi minister ali ministrica za solidarno prihodnost o tem več povedal na svojem hearingu tukaj in da bomo do takrat imeli tudi v koaliciji zelo jasno razdelano in usklajeno, na kakšen način bomo stanovanjsko politiko radikalno spremenili v naslednjih mesecih in potem v naslednjih letih tudi trg stanovanj bistveno izboljšali. Hvala lepa. Gospod Tašner Vatovec, želite besedo za obrazložitev? Ne. Torej se predsedniku Vlade zahvaljujem za podane odgovore. V skladu z 247… /oglašanje iz dvorane/ Izvolite. Imate postopkovno? Postopkovno, izvolite. Spoštovana predsednica, hvala za besedo. Spoštovani predsednik Vlade, spoštovani ministri! Se opravičujem, prej vas nisem pozdravil. Spoštovane poslanke in poslanci! V vmesnem času, ko se je ta incident zgodil, sem šel v garažno hišo in šel v avto, povedal sem, da sem dvignil to pošto in je pošta tukaj, je odprta in sem jo prejel.

Hvala lepa. Ker sem seveda poslanki že prej dala opomin, zaradi zlorabe postopkovnega predloga, zdaj vam povem samo, da to ni bil postopkovni predlog. Seveda pa razumem vaše izvajanje, tako da

PAŠEK (PS Svoboda):** Ja, bom zelo na kratko. Kolegu Magyarju, ki je natančno vedel, da je vabljen prejšnji četrtek na zaslišanje in se je temu izrecno izogibal s tem, da ni dvigoval pošte, ki je prišla na njegov domač naslov, se ne nameravam opravičiti. Hvala.

Zahtevam tudi opravičilo, ker se bom seveda poslužil vseh pravnih možnosti, da zaradi te diskreditacije, ki ste mi jo povzročili, tudi ukrepamo. Prosim, da se odstrani to, ker to ni za mene. Poglejte, če je to za mene. Takoj jo, prosim, vzemite z moje mize.

manever se gre gospa Mojca Pašek Šetinc in glede na to, da sem tudi sam določen za pričo, gospa predsednica, predlagam poslanki Mojci Pašek Šetinc oziroma jo prosim, glede na to, da imam poslansko stanovanje v Ljubljani in da me kdaj tudi teden ali pa več ni doma, da mi, ko boste pošiljali vabilo na zaslišanje, le-tega pošljete v Državni zbor. Če me slučajno ne bo doma teden ali dva, da ne boste govorili, da nisem prevzel. Ker nisem mogel. Tako da ga meni ne pošiljajte domov, ampak mi ga pošljite sem, na Šubičevo 4. Hvala lepa. Lepo, da smo razrešili vprašanje vročanja. Jaz sem tega zelo vesela, da se bo od zdaj pošta dvigovala. Prosim, nehajmo s tem, ne bom več dovolila postopkovnih v zvezi s tem. Gremo naprej. V skladu z 247. členom Poslovnika prehajamo na poslanski vprašanji, razen če se postopkovni predlogi nanašajo na poslanska vprašanja, sicer gremo naprej. In sicer prehajamo na poslanski vprašanji, postavljeni na 3. seji Državnega zbora. Minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer bo odgovoril na vprašanje kolega Jožefa Jelena v zvezi s sanacijo odseka Črnivec–Nova Štifta na regionalni cesti Kamnik–Gornji Grad. Izvolite, gospod minister, beseda je vaša. Hvala lepa, spoštovana predsednica. Hvala tudi gospodu poslancu Jelenu za postavljeno vprašanje. Prejšnje seje se nisem mogel udeležiti zaradi službene poti v tujino. Dobil sem vprašanje s strani gospoda poslanca in ga zanima, ali sta že pripravljena

sprožen močan plaz, ki je dobršen del na tem odseku ranil in dejansko onemogoča kakršnokoli vožnjo po tej obstoječi cesti. Hkrati ga zanima časovnica sanacije omenjene ceste. Mi na Ministrstvu za infrastrukturo smo vseeno takoj, v roku nekaj dni odgovorili pisno na to postavljeno poslansko vprašanje.

in sicer je že naslednji dan koncesionar, to je VO-KA Celje, vzpostavil in zaprl promet. Zgodila se je popolna zapora ceste. Seveda to pomeni veliko oviro za migracije iz Štajerske proti Ljubljani, ki uporabljajo to cesto, in edini alternativni povezavi sta preko Šentruperta in Luč, ki pa seveda pomenita daljšo in časovno veliko bolj zamudno pot. pot. Vse aktivnosti, ki so bile po pregledu narejene, so se takoj naslednji dan začele dogajati na terenu. Nekaj aktivnosti je bilo že končanih, in sicer so bila sprejeta sicer so bila sprejeta začasna rebra, da se je ta voda, ki se je nabrala v tistem močnem deževju, odvodnjavala in speljala s hriba. Hkrati je Direkcija Republike Slovenije takoj vzpostavila geodetski posnetek in pa inženirsko geološki ogled stanja tega plazu. To je pomembno za to, da se natančno pristopi k sami rešitvi, ne kratkoročni, ampak k dolgoročni rešitvi. Izvajalcu rednega vzdrževanja so bila tudi posredovana navodila za izvedbo prve urgentne faze ukrepov, in sicer da se takoj sanira peta plazu. plazu. V peti plaza poteka vodotok in se je moralo odstraniti podrta drevesa. To je bilo že narejeno s plazili, iz druge tega vodotoka oziroma potoka je bil ravno tako odstranjen ves material. Izvedle so se raziskave tega raziskovalnega jaška v sami peti plaza, da bi se lahko eventualno preverila najhitrejša in najbolj učinkovita rešitev, to je, da se izgradi temelj kamnite zložbe. Ti ukrepi so bili v celoti že izvedeni. Na podlagi raziskovalnega jaška je bilo pa ugotovljeno, da je izgradnja kamnite zložbe v porušenem delu ceste mogoča tako, da se v območju pete plaza najprej izvedejo vsa ta drenažna rebra, nadalje učinkovito odvajala vsa nabrana voda. V nadaljevanju je tudi izvajalec že pristopil k izvedbi nasipa na porušenem območju. Ta del je že v zaključni fazi, nato bo sledila še faza izgradnje spodnjega dela ustroja ceste. Projekti za sanacijo ceste so tako v izdelavi, saj si sledijo po kronologiji in pa tako, kot je bilo zastavljeno v projektni nalogi. Hkrati je bila vzpostavljena tudi polovična zapora ceste po 27. 11, saj je izvedba zelo odvisna tudi od vremenskih razmer. Odvisno od teh del pa bo tudi potem seveda sočasno potekala kratkotrajna

Hvala lep. Zdaj se vam je izklopil mikrofon. Verjamem pa, da bo kolega Jelen obrazložil zahtevo za dopolnitev odgovora in boste lahko nadaljevali, gospod minister. Izvolite, kolega Jelen, beseda je vaša. **JOŽEF JELEN (PS SDS):** Predsednica, hvala lepa za besedo. Gospod minister, lepo pozdravljeni, pozdravljene poslanke in poslanci! Najprej hvala lepa za izčrpen odgovor. Jaz sem to vprašanje zastavil 21.

9. Problem je nastal z lokalno skupnostjo, na mene se je obrnil župan, ker nekako ni bilo ustrezne komunikacije z lokalno skupnostjo. Takrat so se vršili pritiski vseh uporabnikov te ceste, ker vemo, da je ta cesta izredno pomembna za ta del Slovenije, je povezovalna tako za delavce, študente, dijake kot tudi za ostale, ki dnevno hodijo hodijo na delo ali na študij in v šole v ta del Kranjske oziroma Gorenjske. Zato nekako ni bilo odgovora, kljub temu da je bilo pisno naslovljeno na ministrstvo. Kot mi je zatrdil župan, ni dobil takrat v tistem prvem delu ustreznega odgovora in tudi ni bil povabljen, da bi si skupaj s strokovnjaki nekako ogledal in da bi mu pač predstavili načrt sanacije tega dela cestišča.

obvoznica, ki je bila uradno speljana daleč stran, na Luče. To je za nekatere pomenilo tudi do 80 kilometrov daljšo pot. En del so pa potem tudi

samo zemljišče, ker je bilo izredno plazovito, nabrala se je zelo velika količina vode in prvo, kar je bilo treba zavarovati, da se slučajno iz te poškodbe ne razširi še kakšna druga nepotrebna poškodba. Direkcija Republike Slovenije je pa tudi takoj, ko se je teren umiril, takoj, ko je ta odvečna voda, ki se je nabrala v zgornjem delu tega prelaza,

Verjamem, da so imeli namen čim hitreje zavarovati samo poškodbo cestišča in so bili verjetno preveč fokusirani na samo reševanje poškodbe. Ampak se pa vsekakor strinjam z vami, da je komunikacija zelo pomembna. Jaz bom vsekakor to preveril in apeliral, da se naslednjič, če se bo slučajno kaj takšnega ponovno zgodilo, vzporedno pristopi tudi h komunikaciji. Vendarle je, se mi zdi, pomembneje čim hitreje pristopiti tudi k sami rešitvi oziroma najprej k zavarovanju poškodovanega dela, potem pa tudi k reševanju.

malo kasneje, ko bom odgovarjal na to vprašanje – se je podalo nekatere izsledke, da so na terenu zaznane tudi poškodbe brežine, tako levo kot desno. Tako da ne gre za tako minorno poškodbo cestišča oziroma tistega dela plazu.

in bo potekala na podlagi izračunov, ker namesto tega se je prvotno ocenjevalo, da bo planirana pilotna stena s kamnitno zložbo in zamenjavo obstoječih prepustov. Tako da jaz upam, da bodo inženirji in vsa stroka čim prej pristopili k strokovno utemeljeni in dolgoročno naravnani rešitvi. To je pa tisto, kar tudi mi na ministrstvu zasledujemo, da se sanira ta del cestišča dolgoročno in jaz upam, ko sprašujete za časovnico, v prvi polovici leta 2023, odvisno od zime in vremena, bi morala biti stvar zaključena. Hvala.

Rad bi omenil to, da kolikor sem danes komuniciral s predstavniki lokalne skupnosti, delo res poteka v redu, tako da so nekako tudi tam zadovoljni z delom. Kot sem pa že prej rekel, je pa problem ta komunikacija in v izogib temu, da se to in podobne bi dogajale, ne samo na Ministrstvu za infrastrukturo, tudi drugje, bi predlagal, da bi na eni izmed naslednjih sej opravili debato na to temo, glede te komunikacije z lokalno skupnostjo, med organi raznih ministrstev. Hvala lepa. Minister za okolje in prostor, gospod Uroš Brežan, bo odgovoril na vprašanje kolega Zorana Mojškerca v zvezi z urejanjem vodotokov v Republiki Sloveniji. Gospod minister, izvolite.

Letošnje poletje in jesen sta nam pokazala, da so podnebne spremembe dejstvo, ki se mu ne moremo izogniti. Svetovna skupnost se je s tem na globalni ravni ukvarjala preteklih 14 dni v Sharm vendar pa mi smo tukaj in moramo sprejemati odločitve, ki nam bodo omogočile, da se na te podnebne spremembe prilagajamo. Ne moremo se jim izogniti. In s tega vidika sem zadovoljen, da bo v okviru proračunskih točk, ki jih boste obravnavali na tej seji, zagotovljen, po mojem mnenju, primeren primeren znesek sredstev, predvsem za gospodarsko javno službo urejanja voda. Glede konkretnega vprašanja o objektih, predvsem o dveh objektih v občini Logatec, lahko povem to, da je bila ocena škode na teh objektih izvedena, in sicer je Direkcija Republike Slovenije pristopila k oceni škode v oktobru. 21. oktobra so bile so bile te škode zavedene v aplikacijo AJDA. Skupaj je škoda na objektih vodne infrastrukture v občini Logatec znašala milijon 255 tisoč evrov.

pa so bile ocenjene na 80 tisoč evrov. Naj povem, da je sistem odzivanja na naravne nesreče pri nas tak, da se najprej, v kolikor je sprejeta odločitev, da se gre v oceno škode, odpre aplikacija AJDA, kot sem omenil. Nato morajo pristojne institucije, lokalne skupnosti to škodo vnesti. Ko je ta škoda vnesena, sledi verifikacija škode in potrditev te škode na državni komisiji za oceno škode. Na podlagi potrditve ocenjene škode bo Ministrstvo za obrambo seznanilo Vlado z višino ocenjene neposredne materialne škode na stvareh in na podlagi seznanitve bo Vlada sprejela odločitev, da se za odpravo nastalih posledic uporabijo sredstva državnega proračuna, skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Da je izpolnjen izpolnjen pogoj za pripravo sanacijskega programa, mora biti ta škoda večja od 0,3 promila prihodkov trenutnega državnega proračuna. Vse informacije, ki jih imam v tem trenutku s strani služb, kažejo, da bodo septembrske poplave presegle to škodo, kar pomeni, da bomo potem zelo verjetno šli tudi v pripravo sanacijskega programa. Kot sem rekel, na Ministrstvu za okolje in prostor bomo potem pripravili program odprave posledic, bomo pripravili sanacijski program. V okviru tega sanacijskega programa bo pripravljen tudi časovni načrt odprave posledic in določena višina sredstev za njihovo odpravo.

Rok za pripravo sanacijskega programa je tri mesece po tistem, ko se Vlada seznani z ocenjeno škodo.

vse te administrativne procedure, ki ste jih zdaj navedli. Namreč brana, pregrada na reki Reki, je začela puščati in naslednje veliko deževje, ko se bo voda zopet nabrala, bo zopet začela odnašati nasip in mislim, da krajani naše občine enostavno ne morejo čakati čakati toliko časa, da bi Vlada sprejela program odprave posledic, ki bo verjetno jeseni naslednje leto. Resnično vas še enkrat prosim, da mi pojasnite časovnico. Kdaj boste pristopili k sanaciji škode na tej pregradi? Ali boste izvedli vsaj nujna vzdrževalna dela na tej pregradi? Hvala.

posledic naravnih nesreč, vendar se vam zahvaljujem za to opozorilo. Sam ga bom prenesel Direkciji Republike Slovenije za vode in v kolikor bomo ocenili, tudi na podlagi vašega poslanskega vprašanja, da je potrebno zaradi nujnosti in zaradi tega, ker je ta jez lahko problematičen z vidika vremenskih dogodkov, vremenskih dogodkov, ki lahko prihajajo, da se potem pristopi tudi k nekaterim nujnim ukrepom za ta namen. Verjamem, da so upravljavci te vodne infrastrukture s stanjem na terenu seznanjeni. Če bo ocena taka, da je potrebno nujno pristopiti h kakšnim ukrepom, bomo to, seveda, tudi naredili. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na vprašanja poslank in poslancev v prvem krogu, in sicer kolegica Anja Bah Žibert bo postavila vprašanje ministru za zdravje, gospodu Danijelu Bešiču Loredanu. Kolegica, beseda je vaša. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Spoštovani minister, zagotovo tudi sami veste, da imamo na področju zdravstva resne težave. Eno od tem smo že danes nekako izpostavili v okviru vprašanj predsedniku Vlade, ko je šlo za izbrisane paciente in za ljudi, ki že tako nestrpno čakajo svoje datume

Slovenija ima okoli 3,3 zdravnika na tisoč prebivalcev, kar je pod povprečjem Evropske unije. Morali bi zaposliti okoli tisoč zdravnikov, da bi prišli nekako na povprečje. posebej izpostavljam družinsko medicino, kjer primanjkuje približno 300 zdravnikov. Naj povem, da po anketi Zdravniške zbornice okoli 24 % zdravnikov razmišlja, da bo zapustilo naš slovenski sistem in odšlo v tujino. Skratka, problem je pereč in zaradi tega, ker nam tako kronično primanjkuje zdravnikov družinske medicine, je okoli 130 tisoč ljudi brez osebnega zdravnika. Te številke pa pravzaprav dnevno naraščajo. Zdravniki družinske medicine vam sporočajo, da z vašo interventno zakonodajo niste dosegli svojega namena. Še več, če tega ne razumete kot minister, zagotovo razumete kot zdravnik, da preobremenjenega, izgorelega zdravstvenega osebja ne morete reševati s finančnim nagrajevanjem. Enostavno, mera je polna in več ne gre. Poglejte, zdaj gre za to, da imajo ti osebni na dan in to zagotovo ni več varen, ampak je nevaren normativ. V dveh minutah in pol naj bi osebni zdravnik obdelal pacienta in verjemite mi, da je to nezdravo in ogroža paciente, ogroža zdravstveno osebje, ki deluje pod stresom, in tudi sam zdravstveni sistem, ki potem seveda ostaja brez zdravnikov, ki ga zapuščajo. Jaz vas prosim, minister, če mi lahko brez ovinkarjenja, brez nekih izgovorov na preteklost, pol leta je zdaj ta vlada, odgovorite: Kaj boste storili na področju

ga pričakujete. Zakaj ne? Od leta 2012 do leta 2022, torej prvega razpisa,

Če smo do leta 2014 za silo še pokrivali,

2018 je bilo razpisanih 119 mest, prijavilo se je 25 kolegov, leta 2019 137 mest, prijavilo se je 36 kolegov. Pred približno dvema tednoma sem imel razširjen sestanek s kolegi iz PRAKTIK.UM, zelo odkrito smo se pogovarjali o rešitvah, prav tako sem na začetku mandata, se pravi junija, poskušal z mediacijo med ZZZS in vsemi akterji v družinski medicini o tem, kako bi zadevo lahko olajšali. Novih zdravnikov ne bomo dobili, ne bomo jih dobili v treh do petih letih, ker jih preprosto ni. V tem trenutku iščemo možnosti, kako povečati vpis na medicinsko fakulteto,

prijavijo na razpis za specializacijo iz družinske medicine. Tisto, kar pa lahko naredimo in kar bomo naredili v najkrajšem možnem času, je, da bomo poskušali najhitreje, kar se da, v letu 2023 ločiti dejavnost družinske medicine od urgentne medicine in jih tako razbremeniti. Pogovori tečejo in rešitve bodo predstavljene januarja, takoj po novoletnih praznikih. Druga zadeva je to, kar smo že naredili, da jih poskušamo administrativno razbremeniti, da prenesemo zelo veliko stvari na kader zdravstvene nege in tudi na administracijo. In tretja zadeva je, da vendarle tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje nekatera opravila prevzame nase. Vse te točke smo identificirali skozi splošni dogovor za leto 2023 in bomo poskušali to narediti. Da pa je zadeva pereča vsepovsod, vam povem primer še iz ene od držav v Evropi, kjer so dolga leta stimulirali mlade kolege, da se prijavijo k specializaciji iz družinske medicine, in sicer tako, da so dobili 15 tisoč evrov v enkratnem znesku za prijavo, da sploh vstopijo v ta sistem. Rešitev ni prinesla učinka in bodo v tem letu ponudili 45 tisoč evrov v enkratnem znesku, da se mladi kolegi na to prijavijo. Bomo videli, kako se bo zadeva odvijala. Zanimivo je, da so mnogi javni zavodi na primarni ravni naše ukrepe pozdravili, v smislu, da bodo lahko prišli do 2 tisoč 400 količnikov glavarine in niti enega več, to je varna meja. Tako da bo treba pravzaprav počakati do 31. marca, da vidimo, kako bodo ukrepi. Druga stvar pa je, da bomo zdaj intenzivno iskali poti, kako leta 2025 in 2026 v sistem privabiti nove zdravnike, ker je to dolgoročna rešitev.

nekako zahtevala, da se najdejo čimprejšnje rešitve, ker gre za popoln razpad sistema. Sicer se mi zdi, da je to malo neodgovorno, ker so ravno tako tako sokrivi kot vsi ostali, ki so v Vladi, ne moreš iskati izgovorov samo pri posamezniku. Ampak poglejte, minister, vi ste dejansko potegnili linijo skozi preteklost. Dejstvo je, da problem ni nastal včeraj, ampak se stopnjuje. Tudi jaz sem opravila kar nekaj razgovorov z zdravniki družinske medicine, ki so me opozorili, da ste z vašimi ukrepi, kot je bil ukrep naročanja pacientov skozi ves dan, dan, v bistvu obremenili zdravnike. Namreč, administrativno osebje ne more odgovarjati na strokovna vprašanja in končna odgovornost pade na zdravnike in ti so s tem ukrepom samo še dodatno obremenjeni in pravijo, koliko časa še, mi pravzaprav mi pravzaprav ne bomo več zmogli. Vaš odgovor je zelo pesimističen, saj imam rada realnost, ampak vseeno. Glejte, verjetno ste slišali in poznate razmere v Ljubljani. Zdravnica je dala odpoved po tem, ko sta pred tem odpovedala dva zdravnika. To pomeni, da je čez noč ostalo okoli 6 tisoč ljudi brez osebnega zdravnika.

Mi moramo čez čas družinsko medicino postaviti ob bok najbolj zanimivim specializacijam in, seveda, kolege plačati popolnoma enako, kot plačamo najboljšega kardiokirurga, ki ga imamo v državi. To pomeni precej sistemskih sprememb na primarni ravni, kot tudi na sekundarni in terciarni ravni. Vse to se je dogajalo skozi leta, ta degradacija družinske medicine ni nova, in vsi ukrepi vseh predhodnih vlad niso prinesli učinka. učinka. Jaz se ne želim ozirati v preteklost, ker nima smisla, vsega tega se zavedamo. Tudi zato vpeljujemo entiteto ambulante za neopredeljene, kjer bodo pacienti oskrbljeni. Pogoji se usklajujejo z ZZZS. Tudi zato aktivno sodelujemo s kolegi na primarni ravni in računamo, da bo razbremenitev obveznosti pri izvajanju nujne medicinske pomoči naredila korak naprej, ta je zelo hitra, in računamo tudi, da bomo prišli do konsenza s plačnikom ali pa s sistemskimi spremembami do spodbud, da bomo mlade kolege usmerili v družinsko medicino. Ta del zdravstva terja posebno pozornost, tudi v luči digitalizacije, se pravi e-kartona, kjer bi se postopki bistveno poenostavili, pohitrili in bi se zdravniki razbremenili. Gre pa še za eno točko, ki jo moramo vendarle dati zelo hitro na papir, do katere mere lahko zdravstveno osebje, diplomirana medicinska sestra ali pa srednja medicinska sestra, prevzame del obveznosti, ne zdravnika, ampak vse tisto, kar lahko naredi, od kratkotrajnih bolniških do oskrbe kroničnih bolnikov. Kje je točka, kje je meja. Do tu še moramo priti. To so tisti ukrepi,

jaz mislim, da bi bilo prav, da bi tudi vi podprli tako razpravo v Državnem zboru. Ne zato, da drug drugemu mečemo polena, ampak da se pogovorimo o teh stvareh in morda tudi skupaj najdemo še kakšno dodatno rešitev. Kajti trenutno stanje je res slabo. Kot rečeno, naredili ste nekatere manevre, nekatere ukrepe, ki pa so stanje očitno še poslabšali, vsaj kar se tiče tega naročanja. Dejstvo je, da denar sam ne more rešiti nekoga, ki ne zmore več, čeprav je, seveda, dobrodošlo tudi nagrajevanje. Na jesenski razpis specializacije za družinsko medicino se jih je od 53 prijavilo 12. Skratka, tudi tukaj še nismo naredili koraka naprej, zagotovo pa ste povedali nekaj smernic, ki bi se jih morda dalo narediti, ampak lahko zagotovo še marsikaj nadgradimo. Jaz bi bila zelo vesela, če bi Državni zbor pokazal sočutje do,

ker tudi ni prava. Jaz bi bila res vesela, če bi lahko opravili širšo razpravo v dobrobit pacientov, v dobrobit našemu zdravstvenemu kadru, vam zdravnikom, ki dejansko ne samo, da ste odgovorni, ampak tudi

huda in praktično dnevno odhajajo družinski zdravniki. Ne samo iz sistema, ampak tudi na bolniške. Tudi to je pokazatelj resnega stanja. Hvala lepa. lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 23. novembra 2022, v okviru glasovanj. Dr. Vida Čadonič Špelič bo zastavila vprašanje ministru za obrambo, gospodu Marjanu Šarcu, ki pa je danes odsoten. Gospa poslanka, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru. Hvala lepa za besedo. Ne glede na to, da je minister odsoten, bom zastavila vprašanje in pričakujem njegov odgovor na naslednji seji. Ministrstvo za obrambo in Mestna občina Novo mesto sta 18. avgusta lani podpisala pismo o nameri za gradnjo Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto. Ta center bo lociran v vojašnici Novo mesto. Pokrival bo potrebe za kar 15 dolenjskih občin. Katere potrebe? Prostore za delovanje civilne zaščite, centralno skladišče za civilno zaščito in seveda prostore za gasilsko službo, tako profesionalno kot tudi prostovoljno. Ker gre za res pomemben center, ki ga nujno potrebujemo, saj delovanje tega centra pravzaprav odločilno vpliva na občutek varnosti vseh živečih ljudi na Dolenjskem, vpliva tudi na varovanje življenja in premoženja ljudi, smo prepričani, da je treba čim prej pristopiti k izgradnji tega centra oziroma k realizaciji prej omenjenega pisma. Zato kot Novomeščanka sprašujem: Kako poteka projekt izgradnje Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč v Novem mestu? Kakšna je časovnica za izvedbo? Kakšna je finančna konstrukcija tega projekta, seveda, s poudarkom na aktivnostih Ministrstva za obrambo Republike Slovenije? Določene aktivnosti vodi namreč tudi Mestna občina Novo mesto. Ker ministra ni, kot sem rekla, pričakujem njegov ustni odgovor na naslednji seji. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Absolutno. Naslednja bo vprašanje postavila mag. Nataša Avšič Bogovič, in sicer ministru za okolje in prostor, gospodu Urošu Brežanu. Poslanka, imate besedo, da zastavite vprašanje. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Sodišče Evropske unije je 28. 11. 2018 v zadevi C-506/17 Republiki Sloveniji izdalo ugotovitveno sodbo zaradi neizpolnitve obveznosti iz Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih, ker Republika Slovenija do 16. 7. 2009 za kar 21 odlagališč ni sprejela ustreznih ukrepov za njihovo zaprtje. V skladu z zahtevami iz sodbe so upravljavci 20 odlagališč izvedli vse obveznosti do leta 2020, s čimer so bile zahteve iz navedene sodbe v predvidenem roku izvršene. Odprto je ostalo samo še zapiranje odlagališča inertnih odpadkov Suhadole, v upravljanju občine Komenda. Zapiranje navedenega odlagališča v Suhadolah ima že precej dolgo brado. Leta 2005 je podjetje PUBLIKUS, d. o. o., želelo zapreti odlagališče odpadkov v gramoznici v Suhadolah ter v ta namen naročilo izdelavo načrta za zapiranje odlagališča. Izdelan načrt je bil še istega leta na Agenciji Republike Slovenije za okolje tudi potrjen. Leta 2009 je občina Komenda objavila Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja O3 gramoznica, ki je dovoljeval gradnjo objektov na tem območju v skupni površini 6,2 hektarja, in o tem obvestila vse pristojne službe, ki so sodelovale v postopkih izdelave celovite presoje vplivov na okolje, leta 2011 pa je občina hkrati sprožila še postopke za spremembe veljavnega občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN ter leta 2013 postopke za spremembo veljavnega občinskega prostorskega načrta. Ker je bil z vsemi soglasji sprejet OPPN, načrt podjetja PUBLIKUS iz leta 2005 ni bil več aktualen, saj je bila njegova realizacija v popolnem nasprotju s pogoji OOPN in izdano pozitivno dokumentacijo MOP, zato je ARSO v postopku zapiranja odlagališča in v skladu s postopkom celovite presoje vplivov na okolje, izvedenim v tem postopku, od občine zahteval nov načrt zapiranja. Nov načrt, ki naj bi upošteval aktualno stanje, je bil izdan decembra 2019. S tem načrtom pa je bila predvidena sanacija odlagališča. V luči že izvedenih aktivnosti me, spoštovani minister, zanima: Ali je Ministrstvo za okolje in prostor že uspelo zapreti odlagališče inertnih odpadkov Suhadole?

Hvala lepa, gospa poslanka, za to vprašanje. To je bil eden prvih konkretnih primerov, ki se je znašel na moji mizi takoj, ko sem junija letos prevzel ministrovanje. In In res je, kot ste povedali, Slovenija je imela nalogo zapreti 21 odlagališč, do junija 2009ni sprejela ustreznih ukrepov za zaprtje, zato nam je grozila sodba. V letu 2020 so upravljavci 20 odlagališč izvedli vse obveznosti, s čimer so bile zahteve iz navedene sodbe v roku izvršene, odprto pa ostaja to odlagališče, ki ga omenjate, in sicer odlagališče inertnih odpadkov Suhadole, v upravljanju občine Komenda. Treba je povedati, da je reševanje te problematike izjemno zahtevno, saj so bila mnenja upravljavca odlagališča in lastnikov zemljišč, ki so tudi stranski udeleženci v upravnem postopku, nasprotujoča. V primeru, če bi prišlo do tožbe EU proti Sloveniji zaradi nezaprtja odlagališča, bi Republika Slovenija zelo verjetno plačala izredno visoko denarno kazen. Ker upravljavec ni pridobil ustreznega okoljevarstvenega dovoljenja, je inšpektorat izdal odločbo, s katero je prepovedal izvajanje dejavnosti odlagališča in zahteval odstranitev vseh odpadkov. Zavezanec v predpisanem roku odpadkov ni odstranil, zato se je zoper njega vodil izvršilni postopek. Izdan je bil sklep o založitvi stroškov za izvedbo izvršbe in ker zavezanec sam ni založil sredstev za izvedbo izvršbe, je davčni organ zoper njega opravil tudi denarno izvršbo. V mojem mandatu smo

končni dogovor, ki smo ga tudi uspeli najti, obsega delno odstranitev odloženih odpadkov s parcel stranskih udeležencev ter rekonstrukcijo odlagališča na parcelnih številkah v lasti upravljavca odlagališča. V skladu s tem dogovorom je upravljalec odlagališča pripravil vso potrebno dokumentacijo, vložil novo vlogo in zato smo potem na Ministrstvu za okolje izdali odločbo, s katero smo potrdili predlog za izvedbo ukrepov za izvršitev inšpekcijske odločbe in izdali okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča inertnih odpadkov za čas zapiranja in po njegovem zaprtju. Občina Komenda je potem na podlagi prejete odločbe izvedla javni razpis, prav tako je izbrala izvajalca za izvedbo rekonstrukcije zapiralnih del na odlagališču, z izvajalcem pa je že podpisala pogodbo za izvajanje del. Kolikor sem seznanjen, so se ta dela že začela izvajati. O krajši zamudi pri izvrševanju te sodbe sodišča za odlagališče Suhadole sem na junijskem svetu okoljskih ministrov seznanil tudi komisarja Sinkevičiusa. Prejšnji teden, ko sva bila skupaj na konferenci COP27 v Sharm El Sheikhu, pa sem komisarju že lahko prenesel tudi dobro novico o začetku del. Glede na doseženo kompromisno rešitev in izdano odločbo ter sklenjene pogodbe z izvajalcem menim, da bomo komisijo v naslednjem poročilu že lahko obvestili, da smo za vseh 21 v sodbi obravnavanih odlagališč izpolnili vse obveznosti iz direktive in izvršili sodbo sodišča EU. Dela bi, kolikor sem seznanjen, morala biti zaključena do februarja prihodnjega leta.

Vsem lep pozdrav! Na ministra za zdravje in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslavljam vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o dolgotrajni oskrbi. Gre za zakon, ki je bil sprejet pred letom dni, v času prejšnje vlade, in ki vsem, ki potrebujejo pomoč drugega, v večini so to starejši, upokojenci, invalidi, dodeljuje bistveno več pravic od sedanje ureditve in zagotavlja več sredstev iz javne blagajne namesto iz njihovih denarnic. Vlada z zakonom, o katerem bomo v nedeljo odločali na referendumu, te pravice jemlje oziroma blokira,zato je potrebno, seveda, z glasom proti ta zakon, ki pravice jemlje, zavrniti. Zakon nalaga Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za delo, Zavodu za zdravstveno zavarovanje in vsem ostalim številne aktivnosti, za večino so roki že potekli, ki jih je potrebno opraviti, da bo ta zakon oziroma da bodo te pravice ljudem po prvem januarju tudi na voljo.

Seveda bodo te pravice in finančno razbremenitev lastnih denarnic pridobili upravičenci, torej v glavnem starejši, upokojenci, invalidi, samo v primeru, če bodo ljudje v nedeljo glasovali proti vladnemu zakonu, ki jim te pravice jemlje oziroma blokira. Zato bi želel konkreten konkreten odgovor na naslednje vprašanje. Zakon v 138. členu določa, da so v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo vključene vse osebe, ki so na dan začetka uporabe tega zakona, to je bilo januarja letos, vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje in da prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo vsem nam izvede Zavod za zdravstveno zavarovanje po uradni dolžnosti. Torej vsi, ki smo obvezno zdravstveno zavarovani, smo v tem trenutku vključeni v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in seveda s tem upravičeni do pravic, ki jih ta zakon, ki je bil sprejet pred letom dni in ki ga želi Vlada s svojim zakonom blokirati, daje. Administrativno vključitev, samo administrativno vključitev, izvede Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zakon ne predvideva nobenega dvoletnega roka, o katerem javnost prepričujejo tako en in drugi minister kot državni sekretar na Ministrstvu za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in tako naprej. Ta rok bo veljal po tistem, ko bo pač obvezno zavarovanje uvedeno, zaenkrat ga ni. Rok za uvedbo tega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo je šele 30. junij 2025. Zavod za zdravstveno zavarovanje, spoštovani minister, bi moral administrativno vključitev vseh, ki smo obvezno zdravstveno zavarovani v zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, že izvesti. izvesti. Zanima me: Ali je bilo to storjeno in kdaj je bilo to storjeno? Če to ni bilo storjeno in če še številne druge aktivnosti, ki jih zakon predvideva, niso bile izpeljane, me zanima: Ali boste uveljavili odgovornost vseh teh, ki niso naredili tistega, kar jim zakon veleva? Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Gospod minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. Spoštovana predsednica, hvala za besedo. Spoštovani poslanec Černač, hvala za vprašanje. Moram reči, da sem ga zelo vesel, posebej kar se tiče odgovornosti tistih, ki so zakon sprejeli, in kaj vse je bilo narejeno in kaj ne. ne bom se spuščal v pravno razlago, ker so pravna mnenja zelo različna. Prav tako ne bom presojal delovanje ZZZS. Kot sami veste, je ZZZS popolnoma avtonomni organ, zakone bere in

Potrebne aktivnosti – nacionalni program dolgotrajne oskrbe in javna mreža dolgotrajne oskrbe, zadnji rok 18. junij 2022, nerealizirano, nepredano ob prevzemu ministrstva. Strokovni svet za dolgotrajno oskrbo imenuje v treh mesecih od uveljavitve ZDOsk, nato deluje kot stalno posvetovalno telo. Sprejet je bil pravilnik, datum veljavnosti 16. 4., nihče ni imenoval nikogar. Določitev cene standardne nastanitve in prehrane pri izvajalcu, rok 18. marec, nerealizirano. Nekaj stvari je bilo realiziranih, ampak zanimiv je obseg posteljnih zmogljivosti. Obseg posteljnih zmogljivosti dolgotrajne oskrbe v instituciji določi minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo. 18. marec 2022 je bil rok, zadeva je bila v celoti nerealizirana. Ne bi šel dalje, ker je tega zelo veliko. Omenili ste referendum. Potem, ko je bil zablokiran, in je seveda še zablokiran, referendum v Vladi, kjer smo se natančno dogovorili, da dolgotrajna oskrba in vsi postopki, ki se tičejo dolgotrajne oskrbe, preidejo na novo ministrstvo, to ni bilo možno. Tudi v drugi točki, ko sva s kolegom ministrom vendarle naredila tiskovno konferenco in to predala, smo zakonsko ugotovili, da so pravzaprav vse aktivnosti še vedno na Ministrstvu za zdravje. Naše mnenje in naša trditev je, da je potrebno, seveda, na referendumu, ki ste ga sami omenili, glasovati za. Zakaj? Zato, da po 1. 1. 2023 ne bo nihče ostal brez storitve dolgotrajne oskrbe, ne te, ki danes že velja in je skrita ali pa je pod drugo entiteto, ne tistih, ki jih zakon načeloma zelo dobro opisuje. Pri realizaciji je nekaj težav. Z vsemi deležniki se pogovarjamo, iščemo rešitev. Mnenje obeh ministrstev je, da je potrebno glasovati za, zato da bomo takoj, ko bo znan izid referenduma, predstavili ustrezne in usklajene rešitve, nihče, v Sloveniji ne bo ostal brez storitve dolgotrajne oskrbe. Zadeva je precej kompleksna, veliko nalog ni bilo opravljenih, vse te naloge bomo uredili. Kar se pa tiče vašega točnega vprašanja, citirate en člen. Še druga dva člena sta v zakonu. In kako ZZZS zavarovanje, zakaj v vseh izjavah trdijo, da bodo s 1. 1. 2023 izdajali negativne odločbe, pa sami veste, da je to vprašanje za ZZZS in ne za MZ.

za to, če ne bodo ljudje vašega zakona na referendumu v nedeljo zavrnili, da bo šlo iz njihovih žepov prihodnje leto nekaj manj kot sto milijonov evrov, namesto da bi te storitve, ki presegajo storitve namestitev in prehrane v domovih za starejše, se pravi storitve oskrbe teh ljudi, plačala javna blagajna. Izključna odgovornost vas, Vlade in te koalicije, če ljudje na referendumu v nedeljo tega vašega škodljivega zakona ne zavrnejo. Zakaj? Zaradi tega, ker ste priznali, da niste v zadnje pol leta, od 1. junija dalje, ko ste prevzeli odgovornost za izvajanje tega zakona, storili za njegovo izvedbo nič. Namesto da bi pripravili in zahtevali od vseh odgovornih, da pripravijo vse, kar jim zakon nalaga. Jaz ne vem, ali se, spoštovani minister, spoštovana ministra, ne zavedate, ne zavedajo, da so tudi kazensko odgovorni za to, česar danes ne počnejo. Ne samo odškodninsko, materialno. Zakon velja, določa roke. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bi moral po uradni dolžnosti na dan uveljavitve zakona, ki je bil 18. 1. letos, prevesti vse obstoječe zavarovance. To je administrativna poteza, nobene napake ne bi bilo tukaj, kot je bilo pri teh šest tisoč izbrisih napotnic. Samo računalniški klik pomeni, da vsi, ki smo od 18. 1. vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje, smo vključeni tudi v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Druga laž in manipulacija je, da bodo pravice izgubljene s 1. januarjem. Če meni ne verjamete, državni sekretar Tadej Ostrc, ki sicer na veliko manipulira glede tega zakona, je na Odboru za finance ob obravnavi rebalansa soboto dejal, tudi če v proračunu izgleda, da se sredstva na dolgotrajni oskrbi znižujejo, nihče s 1. 1. 2023 ne bo ostal brez dolgotrajne oskrbe. Seveda ne bo, ker veljajo obstoječe pravice do pridobitve novih. Nihče ne bo ostal brez dolgotrajne oskrbe, obstoječe pravice veljajo, zakon je treba zavrniti, da bi pridobili nove, ki so na bistveno višjem nivoju. In prosim vas, da mi odgovorite na vprašanja glede odgovornosti.

odgovornost sprejeli, tako kot je že predsednik Vlade rekel, mi spoštujemo pravno državo, pokazali oziroma poslušali bomo, kaj bodo rekli volivci, in v vsakem primeru imamo rešitev. Za razliko od prej se pogovarjamo z vsemi deležniki, upoštevamo vse pripombe, iščemo rešitev. Še enkrat, nihče ne bo ostal

poudarjeno, da z novelo zakona onemogočate 30 milijonov evrov, ki jih lahko damo v oskrbnine in vse ostalo. Skratka, tema dolgotrajne oskrbe je tema, ki 15 let ali več razdvaja, to je tema, ki ji pravzaprav nikoli nismo prišli do konca, tudi zato je bil sprejet zakon, ki ga je v realnem življenju, takega kot je, težko implementirati. Seveda je naša odgovornost, da vse te pravice implementiramo.

prikrajšan za tisto, za kar nas konstantno, na nek način, obtožujete. Pa vendarle velja počakati na 1. 1. 2023. Velja počakati na to, kako se bodo stvari takrat odvile. Z naše strani, samo še enkrat, potrebno je iti na referendum, potrebno je pokazati voljo, potrebno je glasovati za, ker to je pot, da mi

SDS):** Nismo dobili vsebinskih in konkretnih odgovorov. Zaradi tega predlagam, da opravimo razpravo na prihodnji seji Državnega zbora o tem vprašanju, ki je za ljudi zelo pomembno. Če poenostavim glede te točke, na kateri je zaključil minister. Tisti, ki bodo v nedeljo na referendumu o vladnem zakonu glasovali za ta zakon, bodo glasovali za to, da bodo drugo leto dali približno 100 milijonov evrov iz svojih denarnic za storitve, ki se potrebujejo za pomoč drugim, namesto da bi te storitve šle iz sredstev javne blagajne, ki jih je zagotovila še prejšnja vlada v proračunu za leto 2023. V tej razpravi bi se bilo potrebno vprašati, zakaj minister, iščejo rešitve tam, kjer jih ni treba iskati, ker so jasne in v zakonu nedvoumno napisane. Zakaj iščejo rešitve za neko zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, ker je zakon popolnoma jasen, tako v 138. členu, ki sem ga prej prebral, kot v 51. členu. Jasno določa, da smo vsi, ki smo trenutno obvezno zdravstveno zavarovani, avtomatično vključeni v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in na podlagi tega zakona vsi pridobivamo pravice, ki jih zakon daje. Zakon je bil po dolgih letih prizadevanj in desetinah verzij sprejet šele pred slabim letom dni. Prinaša večji obseg pravic vsem, ki potrebujejo pomoč drugega zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti. Poenostavljeno povedano, gre za zakon, ki je v pomoč predvsem upokojencem, starejšim in invalidom. V tej razpravi bi se bilo treba vprašati, zakaj želi Vlada s svojim zakonom, za katerega upam, da ga bomo v nedeljo na referendumu zavrnili, te pravice vzeti oziroma blokirati oziroma jih zmanjšati. Zakaj? V tem času, v zadnjem tednu dni, ste pripravili celo nek nov zakon, 144. verzijo. Ne potrebujemo 144. verzije. Poslali ste ga deležnikom, opozorili so vas, da je ta še slabši, še večje skropucalo od vseh dosedanjih verzij. Zakon imamo, velja,

da bi ga uresničili. Zaradi lastne nesposobnosti ste sprejeli zakon, s katerim želite vzeti ljudem pravice, ki so bile lani decembra uzakonjene, verjetno pa malo tudi zaradi tega, ker želite v tem revanšističnem smislu, kar se je pokazalo v zadnjega pol leta, izbrisati vse, kar je bilo dobrega storjeno v času prejšnje vlade. Govorimo o tem zakonu, govorimo o davčni reformi, ki je bila v prid ljudem, ker jim je zniževala davke, vi pa jim želite sedaj davke povečati. Potrebno bi se bilo vprašati, zakaj želite ljudem vzeti med 340 in tisoč 870 evrov mesečno, tistim, za katere morajo skrbeti drugi, ki jim ta zakon nekaj prinaša in do katerih so upravičeni od 1. januarja prihodnje leto dalje. mislim, da je o vsem tem potrebno opraviti razpravo in se pogovoriti. Skrajni čas je, da se zakon, ki je bil sprejet pred letom dni, uveljavi, zaradi tega je potrebno na referendumu škodljiv vladni zakon zavrniti. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. Kolegica Alenka Helbl bo postavila vprašanje ministru za infrastrukturo, gospodu mag. Bojanu Kumru. Kolegica poslanka, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru, izvolite.

Koroške. Decembra 2022 bo začel veljati nov vozni red na koroški železniški progi, torej 34B. Uporaba železniškega prometa sledi ciljem zelenega prehoda in tudi razbremenitve cestnega prometa. V tej luči smo prebivalci Koroške velikokrat prikrajšani, in sicer predvsem zaradi zastarele železniške infrastrukture, starejših vlakov in neusklajenosti voznih redov ter povezav z drugimi regijami. Namreč, ta neustrezno izdelan vozni red potniških vlakov odvrača potencialne uporabnike za vožnjo po železnici in potem ti raje uporabljajo osebni prevoz oziroma prevoz z avtobusi. Zato me zanima naslednje: Ali so bile pri načrtovanju novega voznega reda upoštevane potrebe prebivalcev Koroške Koroške in dogovori z župani Koroške regije? Ali so v novem voznem redu predvidene kakšne spremembe za izboljšanje povezljivosti? Ali se na koroški železniški progi predvideva uporaba novejših vlakov?

Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovana poslanka, tudi vam hvala lepa za postavljeno vprašanje.

regiji. Jaz bi začel tako. Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo soglasje za obseg storitev obvezne gospodarske javne službe za notranji in čezmejni regijski železniški promet za voznoredno obdobje od 1. julija 2022 do 31. decembra 2022. Pri tem so bile upoštevane predvsem tri lastnosti oziroma tri karakteristike, in sicer najprej razpoložljiv obseg vseh voznih sredstev, potem načrtovana dela na infrastrukturi, tudi tisti, ki se posredno nanaša na vozne rede v koroški regiji, in pa, seveda, razpoložljiv obseg vseh voznih sredstev. sredstev. Vozni redi za izvajanje obvezne gospodarske javne službe – prevoz potnikov je bil usklajen in tudi finančno potrjen za leto 2022 v skupnem znesku 72 milijonov evrov. Prav v tem mesecu načrtujemo še dodatna sredstva, ki jih bomo namenili za prevoz potnikov, mislim, da gre za nekaj več kot 9 milijonov evrov sredstev. Trenutno poteka vključitev zadnjih vključitev zadnjih dobavljenih verig Stadler vlakov v potniški promet. Kupljenih je bilo 52 novih, modernih elektromotornih in dizelmotornih garnitur, od katerih bodo nekatera, tako kot ste vprašali, vozila tudi po koroški progi. Žal ima trenutni vozni red na koroški progi, to tudi sami ugotavljate, predvsem na relaciji Maribor–Prevalje še vedno približno štiriurna štiriurna obdobja brez vlakovnih povezav. Boljše je sicer na relaciji Maribor–Ruše. Ampak ne glede na to, da je dokončni vozni red za potniški promet še vedno predmet usklajevanja,

Od leta 2017 naprej se je začelo večati število vlakovnih kompozicij za prevoz potnikov na Koroškem in so imeli možnost koristiti tudi tako imenovane kolesarske vlake. Pri razvoju tega projekta, se pravi S kolesom na vlak, je intenzivno, in na tem mestu se tudi zahvaljujem Regionalni razvojni agenciji za Koroško, intenzivno smo se usklajevali, intenzivno je potekalo sodelovanje in so bile upoštevane njihove pobude in ideje, kar dokazuje tudi vse večje število potnikov na omenjenih vlakih, se pravi tistih, ki uporabljajo možnost parkiranja kolesa na vlaku. Dodana vrednost, ki je zagotovo privlačna tudi za potnike na koroški progi, je tako predvsem večja kvaliteta prevozov, ki jo v veliki meri omogočajo Slovenske železnice. S temi sodobnimi vlaki se bodo počasi zamenjali starejši vlaki in jih bo treba uvesti v voznoredna obdobja. Starejša vozila se tako postopoma izključujejo in uvajajo novejša. Poleg že dobavljenih novih vlakov je v procesu dodatno naročilo 20 potniških garnitur. S tem bomo še dodatno ojačali in modernizirali potniški promet, tudi na Koroškem, in se približali željam potnikov. Ampak ne samo na koroškem delu. Možnost vožnje dodatnih vlakov na daljšem odseku ovira stanje infrastrukture, predvsem zaradi možnosti križanja na železniških postajah. Manjše število železniških postaj ne omogoča sočasnega srečevanja. V preučitvi teh možnosti voženj preučujemo, kako bi lahko taktno usklajevali več ali pa pogostejše vlake tudi z mednarodno povezavo do Celovca. S tem bi izboljšali tudi ponudbo za leto 2023, kar je tudi naš cilj, in še dodatno obogatili ponudbo,

Hvala lepa. Imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **ALENKA HELBL (PS SDS):** Hvala za povedano, gospod minister. Pa vendarle, Korošci se lahko z vlakom pripeljemo na avstrijsko Koroško ali v Maribor.

S tem bi se, recimo, tudi jaz kot poslanka iz Dravske doline lahko pripeljala v Ljubljano z vlakom. Na tak način, da bi torej ponudili to možnost, bi povezali to, kar je naš cilj, zeleni prehod in tudi večjo uporabo vlakov, kajti Korošci smo infrastrukturno zelo odrezani od centra Slovenije.

civilne pobude odzvali na ureditev voznega reda zaradi, mogoče, kakšnega desetminutnega zamika srečanja dveh vlakov na eni

Slovenija je pridelala kar velik zaostanek, to ni nobena skrivnost, oba to veva, kar se tiče modernega in visokoprepustnega, da ne rečem tudi hitrega železniškega

nadaljevali dobreprojekte, ki jih je zasnovala prejšnja in pa tudi predprejšnja vlada, celo intenziviramo določena dela. Lahko povem, da na koroški progi sicer res obstajajo te omejitve, kot sem prej hotel do konca povedati, malo so povezane s sistemom vodenja in upravljanja vlakov. Imamo to, bi rekel, ozko grlo postajne odvisnosti, ker enotirna proga ne omogoča križanja vlakov. vlakov. Za izboljšanje voznih redov na tej progi se pripravlja projekt nadgradnje železniške proge, in to je dobra novica. V fazi priprave je tudi investicijska in projektna dokumentacija.

Ta nov tehnološki vozni red na slovenskem železniškem omrežju za voznoredno obdobje, ki se začne konec letošnjega leta in bo potekalo v letu 2023, bo uveden v dveh delih. Prvi del od 11. decembra letošnjega leta do 3. septembra prihodnje leto. V tem delu se bo upoštevalo predvsemomejitev zaradi izvedbe del na območju Brezovica–Borovnica. To pomeni navezavo prek osrednjega dela prepustnosti slovenskega železniškega omrežja s koroškim delom in potem naprej čez mejo. Še vedno namreč potrebujemo visokoprepustni krak Ljubljana–Koper, ki ga bomo dosegli, seveda, z drugim tirom Divača–Koper, ko bo ta zgrajen. Upamo, da v roku oziroma delamo vse na tem, da bi bilo to pred koncem letošnjega mandata, kar bi bilo vsaj pol leta prej. Drugi del tega voznega reda pa bo veljal od 4. septembra drugo leto do 9. decembra, se pravi, zadnji kvartal, če tako rečem, in bo še vedno pogojen z omejitvijo Brezovica–Borovnica, kjer intenzivno nadgrajujemo železniško omrežje. Proga številka 34, ki je zelo pomembna, Maribor–Prevalje in naprej do državne meje, je zelo dolga in tudi ključna regionalna proga,

kajti zelo zamujamo. Kot je rekel gospod minister, je bila proga na Koroškem, pa tudi sicer so po Sloveniji železniške proge nekako postavljene v ozadje in smo premalo cenili možnost prevoza z vlakom, udobje in tako naprej. Tudi v luči tega, da spravimo tovorni promet čim bolj s ceste, kar je za Koroško še toliko bolj pomembno. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 23. novembra, v okviru glasovanj. Kolega Miha Lamut bo ministru za infrastrukturo mag. Bojanu Kumru postavil vprašanje. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovani predstavniki Vlade, kolegice, kolegi, spoštovani minister mag. Kumer! S pristopom Republike Slovenije k mednarodnim okoljskim in podnebnim sporazumom, katerih cilj je ogljična nevtralnost do leta 2050, je tako imenovani zeleni preboj postal naša ključna prioriteta, nadaljnji kontinuiran zeleni razvoj Slovenije pa strateškega in življenjskega pomena, ki bo realiziran zgolj na podlagi širokega medresorskega družbenega in okoljskega konsenza. Tukaj ste kot minister za infrastrukturo odgovorni tako za zeleni prehod na področju energetike kot tudi prometa, ki proizvede več kot četrtino vseh toplogrednih plinov v Evropi. Medtem ko se v večini drugih gospodarskih panog, kot sta proizvodnja električne energije in industrija, emisije nekje od leta 1990 zmanjšujejo, v prometnem sektorju beležimo njihovo porast. Ključni mehanizem za omejevanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v prometu je spodbujanje trajnostne mobilnosti in uporabe potnikom prijaznega in predvsem zanesljivega ter modernega javnega tako cestnega kot železniškega potniškega Osnova za to pa je prostorsko enakomeren razvoj in tehnološko dovršeni cestna in železniška infrastruktura, ki sta prilagojeni sodobnim trendom na področju multimodalnega, torej integralnega, načrtovanja trajnih prometnih politik. Zavedam se, in tudi prav je, da je trenutni primarni fokus Vlade Republike Slovenije, predvsem Ministrstva za infrastrukturo, usmerjen v zagotavljanje stabilne in cenovno sprejemljive energetske oskrbe z namenom preprečevanja poglabljanja energetske revščine, kar pa ne pomeni, da je Republika Slovenija od izpolnitve zavez mednarodnih okoljskih in podnebnih sporazumov odstopila. Vsled vsemu naštetemu me, spoštovani minister, zanima: Na kakšen način in s katerimi ukrepi ste oziroma boste tudi v prihodnje

največji porabnik, potrošnik energije v Sloveniji. Daleč, daleč največji delež predstavlja pa sam promet in kot tak je tudi sektor prometa odgovoren odgovoren za največji delež izpustov toplogrednih plinov. Vprašanje je zelo široko in ko sem se pripravljal na to vprašanje, sem dobil določene iztočnice.

malo manj kot štiri minute, ki jih imam še na voljo. Ampak zavedamo se, kako pomembne so podnebne politike. Marsikatera vlada se je že moderno organizirala, tudi zato je pomembno, da 27. 11., ko bo referendum, dobimo poseben resor, posebno ministrstvo, ki bo zadolženo za podnebne politike, da se izognemo potencialnim koalicijskim oziroma oziroma medresorskim zagatam, ki so botrovale več ali manj v preteklih letih, če ne desetletjih. Namreč, energetske politike so se res selile iz enega ministrstva na drugo ministrstvo, nikoli se pa niso na na enem resorju sistemsko, celostno povlekle in shematično določile podnebne politike. Tako, kot si je predsednik Vlade zadal, je to eden od ključnih resorjev, če bomo želeli končno naslavljati tako imenovane

kljub temu, da je Slovenija uspela leta 2020 sprejeti nacionalni energetski podnebni načrt, na zadnji, mislim, da je bilo to konec februarja, 27. februar, je takrat mogoče v nekaterem delu javnosti prišlo do podcenjevanja. Namreč, gre za zelo pomemben strateški dokument Slovenije, ki združuje tako prometne, energetske kot okoljske politike v en strateški dokument, in kar je zelo pomembno, bil je celostno presojan bila celostna presoja vplivov na okolje, tudi s čezmejnimi presojami. Gre za enega najpomembnejših strateških dokumentov Slovenije, tudi seveda zelo obsežen. zelo obsežen. V petih razsežnostih naslavljamo, kako bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov. Kot vemo, ne samo v Sloveniji, pa tudi v Sloveniji, se emisije toplogrednih plinov iz prometnega sektorja še vedno povečujejo, so pa povezane s štirimi

Drugo je, da moramo energetsko učinkovitost vpeljati v vse sfere prometnega sektorja. Absolutno moramo začeti bolj intenzivno, hitreje prehajati na alternativna goriva v prometu. In četrtič, kar je seveda najbolj pomembno, pa tudi najtežje, lahko bi bilo pa najlažje, odvisno, kako bomo mi kot ljudje, kot družba, kot skupnost sprejeli navade, so pa spremembe prometnih načinov, prometnih navad, mobilnostnih načinov. Tukaj imamo zelo velik potencial in zelo velike rezerve. Glavnina sprememb se začenja v prvi osebi ednine, najlažje je pa čakati in zahtevati od države, da poskrbi, da se razogljičimo v prometu. Kar se tiče omejevanja obsega prometa, bi na hitro omenil samo to karakteristiko, gre za organizacijo v prometu, gre za digitalizacijo. Tukaj vlagamo enormne napore, da bi različne prometne tokove povezali in digitalizirali, da bi uporabnik dobil neke vrste one-face-to-the-customer in možnost rešitve od točke A do točke B. Seveda bi mu predlagal trajnostni način prehajanja od točke A do točke B. So še seveda tudi drugi načini, kako hitreje znižati same emisije. Kot veste, smo uspeli Hvala za to možnost. Mag. Kumru dajem še dodaten čas za obrazložitev. Hvala.

ampak da to ne bo prehajanje, ampak prehod. Gre za dovršni glagol in moramo početi in ukrepati danes, da se nam ne bo enkrat v prihodnosti da bomo prišli do posledic, katerih vzrokov danes nismo odpravili. Gre vedno za vzročno posledične ukrepe. Prej sem hotel nadaljevati, da smo uspeli sprejeti Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa, oziroma bil je sprejet

zadihala s polnimi pljuči, verjamem, da je to ključna družba, ki bo končno pomagala vrniti javni potniški promet, pa bolj govorim o železniškem, elektrificiranem javnem potniškem prometu, med ljudi, v večjo uporabnost, pa tudi, da bo – kako naj rečem? kako naj rečem? – user-friendly, prijazna do uporabnika. Vzporedno mora Slovenija seveda hitreje nadgraditi železniško omrežje. Tukaj vemo, da so minila desetletja, ko smo se posvečali večinoma cestnemu omrežju in zaostali v železniškem omrežju, ampak zdaj zelo intenzivno nadgrajujemo železniško omrežje, hkrati pa tudi umeščamo nove tire oziroma nove tirne poti, moderniziramo vlakovne kompozicije, vse z namenom, da bi do leta 2030 vzporedno z železniško infrastrukturo in s sodobnimi načini in digitalizacijo prišli dobro pripravljeni v naslednje desetletje in znižali emisije toplogrednih plinov, znižali porabo v prometu ter naredili neke vrste pol poti do leta 2040 za razogljičenje. Kaj nam bo pri tem pomagalo? Od multimodalnih prestopnih točk P + R širitev, širitev parkirišč, kjer bomo lahko menjavali prevozna sredstva, do posodobitev voznih sredstev. Da smo konsistentni sami s sabo, kar govorimo, tudi delamo, pa govorijo tudi številke v sprejetem rebalansu proračuna, kjer smo ogromno milijonov povečali že v letošnjem rebalansu prejšnje vlade in v letu 2023 s 428 na 596 milijonov evrov za sam železniški promet. In še bi lahko nadaljeval, tako da gre za zelo obširno tematiko. Hvala. Hvala lepa. Kolega Andrej Hoivik bo zastavil vprašanje ministru za infrastrukturo mag. Bojanu Kumru. Kolega, imate besedo, da zastavite vprašanje. Izvolite. **ANDREJ HOIVIK (PS SDS):** Hvala lepa, podpredsednica. Vidi se, da so bile včeraj lokalne volitve, danes je minister za infrastrukturo glavni odgovorni tukaj, tako da bom tudi jaz izkoristil to priložnost. Spoštovani minister, prejšnja vlada je izgradnjo sodobnih infrastrukturnih projektov uvrstila med prioritete svojega mandata in tudi vaša vlada ima v koalicijski pogodbi zapisano, da boste zagotovili kakovostno cestno infrastrukturo in izkoristili njene maksimalne kapacitete. V Škofji Loki, od koder jaz prihajam, ravno danes popoldne civilna iniciativa Sprehod čez prehod organizira javni sprehod čez 18 prehodov za pešce med Zgornjimi Bitnjami in Retečami. Namen te akcije je izpostaviti problematiko prekomerne obremenjenosti ceste Kranj–Škofja Loka–Jeprca ter s povezano lokalno skupnostjo izraziti pričakovanje predvsem do državnih institucij, da prednostno izvedejo vse potrebne postopke za izvedbo trajne rešitve. Obstoječe stanje je namreč zelo stresno za krajane ob cesti. krajane ob cesti. Starši šoloobveznih otrok so v skrbeh, kako bodo otroci prečkali cesto ter se ob cesti brez pločnika v jutranji temi prebili mimo težkih tovornjakov do avtobusne postaje. Krajani izgubljamo veliko časa, da se lahko vključimo na glavno cesto, ob tem se pojavlja tudi lokalno onesnaževanje z izpusti toplogrednih plinov. Zato me zanima, spoštovani minister: Ali je vaše ministrstvo oziroma vaša vlada seznanjena z rešitvijo, ki jo je konec oktobra preteklega leta na ministra za infrastrukturo gospoda Vrtovca naslovilo sedem županov gorenjskih občin, torej Škofje Loke,

Kakšna je predvidena okvirna časovnica poteka del? Kako vam lahko pri tem pomaga Direkcija za infrastrukturo, tudi mi poslanci iz tega okolja ter naša lokalna skupnost? Za odgovor se vam lepo zahvaljujem.

je zelo pomembna za razvoj lokalnih skupnosti, in kot vi ugotavljate, ne sme biti neke vrste cokla, ki je ovira za lokalno prebivalstvo, tako da razumem. Sicer nisem seznanjen z današnjimi aktivnostmi, ker smo bolj ali manj tukaj, ampak obžalujem, da se to dogaja. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da se bodo cestna infrastruktura in projekti, ki so bili zagnani, in takšen je tudi ta, ki ga vi omenjate, nadaljevali, celo intenzivirali.

Vprašanje, ki ste ga postavili, je zelo tehnično – kako se bo projektno in etapno izvajal. Ta prometna os, ki se omenja, zagotavlja predvsem povezanost na eni strani Zgornjega Posočja in Cerkljanskega z Gorenjsko, kot ste že tudi pravilno ugotovili, prek idrijskega in rogaškega kraka z osrednjo Slovenijo. Njen potek je od predela Robiča preko Tolmina do Želina, kjer se razdeli na dva kraka, cerkljansko-gorenjski krak poteka preko Cerknega, Hotavelj, Gorenje vasi in Škofje Loke do naveznega kraka avtoceste A2 pri Vodicah. Idrijsko-logaški krak pa preko Idrije in Godoviča do Logatca, kjer se spet priključuje na avtocesto A1. Za navezavo cerkljansko-gorenjskega kraka na avtocesto A2 sta pomembna predvsem dva odseka, in sicer odsek Kranj, se pravi ta del Meja, Škofja Loka, Trata in Kranj, Vodice, ki sta v fazi načrtovanja. Ministrstvo za infrastrukturo je z Mestno občino Kranj in Občino Škofja Loka v letu 2016 oziroma 2018 podpisalo dogovor o sodelovanju za novo povezovalno cesto, gre za cesto Kranj–Meja do Škofje Loke. V njem so dogovorili obveznosti vsake stranke, se pravi obeh občin in Ministrstva za infrastrukturo, glede umeščanja tega dela v prostor ter tudi same gradnje te ceste. Kajti cesta poteka tako preko območja Občine Škofja Loka kot Mestne občine Kranj.

letu to začelo pri umeščanju celotnega odseka v prostor. Na podlagi tega dogovora, ki je bil sklenjen samo za odsek umeščanja v prostor leta 2019, se pravi leto kasneje, se pa trenutno vodita postopek spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Pri občinskem prostorskem načrtu država oziroma Direkcija nima svojih svojih obveznosti, tudi ne skladno s tem dogovorom, ki je bil podpisan, seveda pa pomagamo, kolikor lahko, bolj inštruktorske narave, saj smo tudi mi zainteresirani, da se ta trasa čim prej umesti v občinski prostorski načrt. Cesta se v OPN-je obeh občin umešča že parcelno natančno, kar je zelo dobro. To pomeni, da bo parcelacija kasneje sledila občinskemu prostorskemu načrtu in bo hitreje izvedena, s tem se bo pridobilo nekaj časa in bo potem tudi nepotreben čas, ki se bo pripravil za občinski podrobni prostorski načrt, ker bo parcelacija že zdaj izvedena. V ta namen je bila tudi naročena novelacija strokovnih podlag in je bila hkrati v letošnjem letu tudi že recenzija opravljena. Tako da smo res pospešili. Mi pričakujemo za spremembe in dopolnitve OPN, ki ga imata občini v svojem planu, da bo to vse skupaj končano do parcelacije in dokončne izvedbe vseh mnenjedajalcev v začetku leta 2024. Takšne imam podatke, ki so mi jih pripravili. Hvala. Hvala lepa. Spoštovani minister, hvala lepa za kar konkretne odgovore in tudi, da ste malo širše orisali našo problematiko na Gorenjskem in spodnjem Gorenjskem. Veseli me, da se tudi vaše ministrstvo zaveda te problematike, predvsem razvoja četrte razvojne osi, ki je ključna, da bo tudi gospodarstvo zaživelo in bo pretok večji, saj smo tudi že pri prejšnjih poslanskih vprašanjih pravzaprav isto tematiko obravnavali. Kot sem razbral iz vašega odgovora, ministrstvo to podpira. V resnici so zdaj na mestu OPN-ji, občinski prostorski načrti, in tukaj vam tudi jaz zagotavljam pomoč, kar se tiče mojega dela kot poslanca, če boste rabili kakšno usklajevanje. Pri nas je pa interes seveda, da se ta navezava, predvsem cesta Trata–Meja, potem pa Meja–Vodice, res nekako prednostno obravnava. Kajti ta razbremenitev bi pomagala ne samo Škofji Loki, ampak predvsem tudi Mestni občini Kranj. Predvsem tovorni promet, ki zdaj onesnažuje tudi okoliške vasi, bi stekel hitreje po tej cesti. Tako da tudi tukaj smo vam pripravljeni pomagati, tako Direkcija za infrastrukturo kot lokalne skupnosti. Hvala.

da bo zdaj hitreje potekal postopek. Prej sem dal zadnji rok, lahko se pa prej. Seveda so pa postopki v pristojnosti obeh občin, kjer je potrebno narediti in sprejeti občinski prostorski načrt. Kar lahko rečem, je, da so na podlagi določb novega Zakona o urejanju prostora, ta se je začel uporabljati v letošnjem letu, 1. junija 2022, ceste na prioritetnih razvojnih oseh – ta je takšen – opredeljene kot prostorske ureditve državnega pomena. To pomaga, zato da se lahko državni prostorski načrt hitreje izvede in hitreje umesti. Dodatno sem še zahteval odgovor od Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki vodi zdaj vse aktivnosti, to, kar pač ima v svoji to, kar pač ima v svoji vlogi v tem tripartitnem sporazumu, da se pravočasno že zdaj pripravi na investicijsko dokumentacijo, ki bo seveda osnova za uvrstitev projekta v proračun. To bo naša naloga, ko bo tako daleč leta 2024, 2025, in to bo tudi osnova za to, da se v proračun potem ta projekt seveda razdeli in se ga pravilno umesti. Verjamem pa, da boste to budno spremljali in opravljali strogo vlogo nadzornega. Hvala lepa.

Hvala lepa. Spoštovani minister za izobraževanje, znanost in šport! Name se obračajo mladi zdravniki slovenski državljani, ki so izobrazbo pridobili v tujini, nato pa so se vrnili in zaposlili v Sloveniji. Njihov naziv se v skladu z veljavnim 19. členom Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja v Republiki Sloveniji ne prevaja v slovenski jezik in se navaja skupaj z navedbo države izvora listine o izobraževanju, prevedeno v slovenski jezik. Pri zdravniku, ki se je na primer izobrazil v Zagrebu, se tako njegov naslov glasi doktor medicine, v oklepaju Republika Hrvaška. Mladi zdravniki ob tem izpostavljajo, da zaradi tovrstnega zapisa prihaja do etiketiranja in tudi tihe diskriminacije zdravnikov, ki so svojo izobrazbo pridobili v tujini. Marsikdo zaradi takšnega zapisa celo zmotno meni, da gre za tuje državljane, ki delajo v Sloveniji. Z enakimi težavami se seveda soočajo tudi v drugih poklicih, saj omenjeni člen velja za vse, ki so izobrazbo pridobili v tujini. Tak način zapisa naziva, pridobljenega v tujini, je po mojem mnenju neustrezen, saj bralcu prinaša napačno sporočilo. Ravno zato smo v Poslanski skupini Nova Slovenija – vložili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki bi zapis države s tujim naslovom odpravil. Žal je ta zakon koalicija na matičnem Odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino 23. junija zavrnila. Čeprav ni nihče znal pojasniti, čemu točno v predlogu nasprotuje. Predstavnik ministrstva državni sekretar dr. Matjaž Krajnc je na seji odbora dejal: »Menimo, da bi bilo predlagane spremembe, ki sicer delno rešujejo problematiko, ki jo ureja zakon, potrebno vključiti v pripravo novega zakona, h kateremu je potrebno pristopiti na sistematičen in celovit način, v pripravo vključiti tudi strokovno javnost. Vlada Republike Slovenije predlogu zakona zato nasprotuje in bo glede na navedeno po opravljeni poglobljeni analizi pripravila nov zakon, ki bo vseboval celovite rešitve in upošteval tudi spremembe na mednarodnem področju.« Citirala sem državnega sekretarja. Zanima priznavanju izobraževanja, ki bo vsebovala celovite rešitve? Na kakšen način in kdaj nameravate odpraviti tiho diskriminacijo zdravnikov in vseh drugih poklicev, ki so se izobrazili v tujini, nato pa vrnili na delo v Slovenijo? Če želimo kot država spodbujati vračanje mladih v Slovenijo, potem ko izobrazbo pridobijo v tujini, moramo poskrbeti tudi za to, da se v našem delovnem okolju dobro počutijo, namesto da se jih etiketira in diskriminira. Eden izmed majhnih korakov, da k temu pripomoremo, je tudi odprava takšnih birokratskih nesmislov. Za vaš odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovana poslanka Dimic, poslanke in poslanci! Hvala za to vprašanje. Na kratko lahko odgovorim, da bo zakon pripravljen v naslednjem letu, na začetku.

Imam pa seveda nekaj komentarjev. Sami ste omenili, da je to še stvar tudi strokovne razprave. Kot mi je znano, so določeni pomisleki tudi nekaterih slovenskih univerz, čeprav bi mogoče lahko rekli, da to ne zadeva slovenskih univerz. Gre pa za koncept priznavanja izobrazbe v tujini. Seveda tisto, kar mi izvajamo, pričakujemo tudi od drugih univerz. Ne vem, če bi se lahko strinjal, da gre za diskriminacijo. Če recimo slovenski državljan pridobi izobrazbo v tujini, je njegova odločitev, da je šel ali pa mogoče živel v nekem obdobju v tujini, se tam izobrazil, dobil diplomo in se potem vrnil v Slovenijo. Ali je mogoče problem v državi? Ne vem. Nekateri s ponosom navedejo, da imajo izobrazbo iz Združenega kraljestva. Pa da ne bomo delali kakšne razlike med državami, poglejte, če ste omenili Republiko Hrvaško jaz poznam univerzo v Zagrebu zelo dobro in vam garantiram, da je izredno kakovostna univerza. Se pravi, s tega stališča ni nobene potrebe, da bi kdorkoli imel kakršnekoli neprijetne občutke pri navedbi tega naziva oziroma same države, kjer je bila izobrazba pridobljena. Vemo pa, da ne gre samo za navedbo države, kjer je bila izobrazba pridobljena, ampak tudi za sam strokovni naziv. Govorimo o nazivu na desni strani oziroma za imenom. Vemo, da se nazivi ne prevajajo. Osnovni koncept, ki ga moramo poiskati, je pa to, da se nedvoumno ve, kaj pomeni naziv za imenom, se pravi strokovni naziv ali naziv pred imenom, znanstveni naziv. Se pravi, če najdemo rešitev, da bo nedvoumno jasno, predvsem pa, da ne bo možna zamenjava, da tisti naziv za imenom mogoče ne predstavlja enakega strokovnega naziva, kot ga ima nekdo z izobrazbo, pridobljeno v Sloveniji, potem je seveda ta cilj dosežen. Bom še enkrat ponovil. Novela je predvidena, predvidena, pripravljamo to. Seveda pričakujemo še dodatno razpravo predvsem strokovne javnosti in zadeva mora biti nedvoumna pri zapisu. Hvala.

izobrazili v drugih državah, lahko rečem v Republiki Hrvaški, ampak tukaj opravili strokovni izpit, celo Republika Slovenija jih je štipendirala, da so se na tujih fakultetah izobrazili,

večje zaupanje. Mi pa seveda želimo, da pacient, ko pride v naš zdravstveni sistem, ima zaupanje v naš zdravstveni sistem. Naj samo še dodam, da upam, da boste tudi to, kar je naš zakon vseboval, vključili, tudi rešitve za begunce, ukrajinske begunce. Naš predlog zakona v mesecu maju je bil, da se jim priznava izobrazba in seveda da se jih čim prej vključi na trg dela. Tako da si želim res, da bi celovito zajeli zadeve, predvsem pa, da pridemo naproti vsem tem mladim zdravnikom, ki jih v Sloveniji zelo močno potrebujemo.

ve, kakšna izobrazba je pridobljena. Vem, da so primeri ravno na področju medicine, kjer lahko pri neposrednem prevajanju teh strokovnih nazivov mogoče nazivov mogoče izenačimo s strokovnim nazivom v Sloveniji pridobljenega izobraževanja oziroma nekoga, ki se je izobraževal v Sloveniji, nista pa enaka po vsebini. Mogoče še večji ali pa bolj kompleksen problem je prevajanje nazivov. Mi vemo, da mi načeloma ne prevajamo nazivov na inštituciji, kjer se nekdo izobražuje. In to pravico imajo tudi tisti, ki se izobražujejo v tujini. Se pravi, da lahko v originalu navedejo svoj strokovni naziv. naziv. Ali bo pomagalo to, da imamo strokovni naziv v tujem jeziku, pa brez navedbe države? Ali bo to kaj boljše? Ne vem. Ampak kot rečeno, zadeva je odprta, predvsem pa mora biti nedvoumen zapis, kaj pomeni strokovni naziv za imenom konkretne osebe. Hvala.